glasovanje prijedlog odluke o proglašenju 11. svibnja Nacionalnim danom palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Predlagatelj je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Za to je predviđeno iznošenje stajališta klubova zastupnika. Prije svega u ime predlagatelja gđa. Renata Sabljar-Dračevac, izvolite, predsjednica Odbora za zdravstvo, izvolite, Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče, Prijedlog odluke o proglašenju 11. svibnja Nacionalnog dana palijativne skrbi RH. Proglašenjem 11. svibnja Nacionalnim danom palijativne skrbi u RH ukazivalo ukazivalo bi se svake godine na važnost uspostave i održivosti sustava palijativne skrbi kojom će se unaprijediti kvaliteta života pacijenata koji su suočeni s uznapredovalom neizlječivom bolešću i njihovim obiteljima. Velik je broj bolesnika u sustavu palijativne skrbi u poodmakloj fazi bolesti, što ukazuje na kasno prepoznavanje stadija bolesti i nepravovremeno pružanje potrebne podrške i skrbi palijativnom bolesniku i njihovoj obitelji. Potrebno je dodatno osvijestiti postojanje potreba palijativnih bolesnika, ranije ih prepoznavati i uključivati u sustav skrbi, u zbrinjavanje njihovih fizičkih, socijalnih, psiholoških i duhovnih potreba, za što je potreban multidisciplinarni pristup. S tim ciljem neophodno je dodatno na edukacija kako zdravstvenih i drugih profesionalaca, tako i volontera i neformalnih pružatelja usluga šire zajednice, kao i njihovo međusobno povezivanje u skrbi za palijativnog bolesnika i njihovu obitelj. Ujedno važno je informiranje javnosti o raspoloživim resursima, te upućivanjem na njih kako bi se pravovremeno i sustavno odgovorilo na potrebe palijativnog bolesnika ranom identifikacijom, prosudbom stanja, te liječenjem boli i drugih fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih potreba. 11. svibnja 2012.g. započeo je s radom odjel palijativne skrbi u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti Novi Marof, danas Služba za produljeno liječenje i palijativu skrb Opće bolnice Varaždin. Prvi ugovoreni odjel palijativne skrbi koji predstavlja početak sustavnog razvoja specifične razine palijativne skrbi u RH. palijativnih postelja na sekundarnoj razini, kao i ugovaranje koordinatora palijativne skrbi i mobilnim palijativnih timova na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Nastavno na navedeno predlaže se 11. svibnja za Nacionalni dan palijativne skrbi u RH. Cilj i svrha palijativne skrbi je održati i unaprijediti kvalitetu životu palijativnih bolesnika, pružiti podršku njihovim obiteljima, te kroz sustav palijativne skrbi ublažiti patnju i bol neovisno o tome gdje se pacijent bolesnik nalazi. Proglašavanjem Nacionalnog dana palijativne skrbi u RH pružila bi se podrška svim ljudima koji se suočavaju sa uznapredovalom neizlječivom bolešću, kao i njihovim obiteljima, kontinuirano bi se poticalo unaprjeđenje sustava palijativne skrbi i javno bi se potaknula briga jednih za druge tijekom životnih trenutaka i iskustava koji su najzahtjevniji, posebno onih koji se odnose sa suočavanjem sa tijekom neizlječive bolesti. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku HS kontinuirano već dulje vrijeme upozorava na nužnost programa uspostave i unaprjeđenja palijativne skrbi. Tako smo 21. listopada 2022. održali 75. tematsku sjednicu pod naslovom „Što možemo unaprijediti u palijativnoj skrbi u RH“. Na sjednici su priznati stručnjaci sa ovog područja predložili određene zaključke, a prvi od donesenih je proglašenje Nacionalnog dana palijativne skrbi u RH koji koji je danas ovdje pred vama. Dakle prvi je proglašenje nacionalnog dana, drugi je standardizacija programa edukacije palijativne skrbi na osnovnoj i naprednoj razini s propisanim sadržajem, brojem sati i kompetencija koji uključuju i praktično učenje u obliku radionica, kliničke prakse i drugo. Standardizirani program edukacije iz palijativne skrbi za volontere, uključujući i volontere za vulnerabilne skupine, te sustavna organizacija provedbe edukacije u uključivanjem volontera u palijativnu skrb u zdravstvenom sustavu. Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara, medicinskih tehničara u palijativnoj skrbi definiranjem kompetencija. Izmjena i dopuna Pravilnika o standardima i normativima za obavljanje zdravstvene djelatnosti sa proširenjem sastava mobilnog palijativnog tima psiholog, socijalni radnik, te prema potrebi i profesionalci drugih struka. Veća dostupnost palijativne skrbi kroz ugovaranje druge smjene rada mobilnih palijativnih timova ili ugovaranje druge medicinske sestre, medicinskog tehničara u mobilnom palijativnom timu na puno radno vrijeme zbog nemogućnosti osiguravanja dovoljnog broja doktora medicine na puno radno vrijeme u mobilnim palijativnim timovima. Definiranje uloge svih postojećih službi u osiguranju palijativne skrbi 24 sata, 7 dana u tjednu, 365 dana. Izmjena i dopuna Pravilnika o standardima i normativima za obavljanje zdravstvene djelatnosti za bolničku palijativnu skrb definiranjem palijativnih jedinicama, odjelima palijativne skrbi radi specifičnih uvjeta pružanja skrbi, pristupa obitelji, dodatno educiranog osoblja, a bez palijativni postoji i integrirani na drugim odjelima, odnosno poticanje formiranja palijativnih odjela u bolnicama. Izmjena i dopuna Zakona o volonterima na način da se doda da zdravstvena ustanova u suradnji s organizacijama civilnog društva mogu biti organizator volontiranja i da se potiče sektorsko volontiranje posebno u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Valorizacija uvjeta rada u palijativnoj skrbi dodatak na uvjete rada za rad na terenu, rad posebno teškim i umirućim bolesnicima i njihovim njegovateljima, te multi dimenzionarna skrb, fizička, psihička i socijalna, više dana godišnjeg odmora organiziranje supervizije kao zaštita od izgorijevanja i drugo, izrada i implementacija indikatora kvalitete palijativne skrbi, sustavna implementacija informatičkog programa za palijativnu skrb u centralni zdravstveni informatički sustav CEZIH i bolnički informacijski sustav BIS. Integracija palijativne skrbi u sustav socijalne skrbi sufinanciranje zdravstvenih usluga standardnog smještaja korisnika domova socijalne skrbi, kadrovski normativi sukladni Pravilniku o standardima i normativima za obavljanje zdravstvene djelatnosti sa obaveznom završenom medikacijom iz palijativne skrbi. U daljnjem razvoju palijativne skrbi povezivanje sustava zdravstva sa sustavom socijalne skrbi i obrazovnim sustavom. U daljnjem razvoju palijativne skrbi povezivanje sustava zdravstva da europskim fondovima. I posljednje šesnaesto senzibilizacija javnosti o palijativnoj skrbi. Svjetska zdravstvena organizacija je 1990. godine proglasila drugu subotu u listopadu Svjetskim danom hospicijske i palijativne skrbi s ciljem podizanja svijesti o važnosti ovih dijelova medicine i skrbi u ublažavanju patnje, poboljšanju kvalitete života i očuvanju dostojanstva svih onih koji boluju od teških potencijalno neizlječivih životno ograničavajućih bolesti. tema je bila suosjećanje zajednice, zajednice za palijativnu skrb što nas upućuje da smo suosjećajno društvo, da i održati palijativnu skrb kao podršku svim teško oboljelima i njihovim članovima obitelji neformalnom njegom. I palijativna i hospicijska skrb usmjerene su na potrebe bolesnika i njihovu kvalitetu života. Palijativna skrb počinje od postavljanja dijagnoze usmjerena na održavanje najviše kvalitete života kroz kontrolu simptoma i prepoznavanje ostalih potreba, te će usporedno sa tretmanom usmjerenim na liječenje. Hospicijska skrb posebno je usmjerena na razdoblje bliže smrti zadnjih šest mjeseci života i …/Govornica se ne razumije./… ublažavanjem patnje kroz kontrolu simptoma i podršku. Kako bi ta široka, duboka, sveobuhvatna priča zaživjela u potpunosti u svom sjaju i donijela plodove potrebe, potrebno ju je kultivirati na svim nivoima zdravstvene zaštite, jačati pored specijalističke palijativne skrbi i element opće palijativne skrbi. Upoznati društvo u cjelini sa palijativnim pristupom jer empatičan odnos prema potrebama kreće iz obiteljskog doma, a tome bi u većini slučajeva životni ciklus u tom domu trebao i završiti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da svake godine 56,8 milijuna ljudi treba palijativnu skrb, a 25,7 milijuna ljudi je u zadnjoj godini života. Na svijetu samo 14% osoba koje trebaju palijativnu skrb zaista je i dobiju. Prema preporukama Europskog udruženja za palijativnu skrb procjena potrebe za nekim oblikom palijativne skrbi čini između 50 i 89% svih umirućih pacijenata što bi u Republici Hrvatskoj bilo 26 do 46000 pacijenata. Najmanje 20% pacijenata oboljelih od tumora i 5% ne onkoloških pacijenata zahtjeva specijalističku palijativnu skrb u posljednjih godinu dana njihova života. Palijativna skrb bi trebala biti svima dostupna i besplatna. Na žalost unatoč veličini problema u Republici Hrvatskoj ne postoji sustavno praćenje podataka i potreba za palijativnom skrbi, te broju uključenih u skrb. Jedino u Varaždinskoj županiji, a iz njihovih podataka vidljivo je da u prosjeku 23,32% palijativnih bolesnika prima specijalističku palijativnu skrb na području Varaždinske županije. Donekle je procijenjeno prema HZZO-u, ali ne možemo procijeniti točnu dostupnost palijativne skrbi. Ovdje imamo multimorbiditet, ne radi dakle o jednoj dijagnozi nego o nizu dijagnoza koje se pojavljuju i za, i za 2040. predviđa se porast potreba za palijativnu skrb za dodatnih 20 do 47%. Na razini države s danom 30.6.2023. godine u sklopu bolničke skrbi ugovoreno je 29 bolničkih ustanova koje su ugovorile 363 kreveta od čega najviše Opća bolnica Varaždin 89, Specijalna bolnica za plućne bolesti Klenovnik 51, dok ostale bolničke ustanove imaju ugovoreno između do 2 do 15 kreveta. Opća bolnica Hrvatski ponos Knin ima jedina još 20 kreveta. S danom 30.6. ugovoreni su 44 koordinatora za palijativnu skrb od čega 52 predviđa, predviđena mjesta u mreži javnog zdravstva te 40 mobilnih palijativnih timova, a predviđena su 52 mjesta na razini RH. Sukladno izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na razine RH ugovoreno je 16 kreveta sa Istarskim domom zdravlja dok je 28 kreveta ugovoreno sa Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Potreba za palijativnom skrbi će svakim danom evidentno rasti, a dostupnost palijativne skrbi u ranoj fazi bolesti smanjuje potrebu za hospitalizacijom koja nije nužna. Važan je angažman zdravstvenog ali i socijalnog sustava i cjelokupne zajednice na lokalnoj i regionalnoj razini jer 80% palijativnih bolesnika želi umrijeti u svom domu. Dakle, nedostaje nam uspostava sustava praćenja podataka i potreba i kronično nam nedostaju istraživanja jer nemamo razvijen sustav praćenja. U Hrvatskoj nedostaje hospicija i palijativnih kreveta te se umirući bolesnici često nalaze na odjelima, akutno zbrinja… za akutno zbrinjavanje gdje ne mogu dobiti primjerenu skrb. Novom zdravstvenom reformom najavljuje se povećanje bolničkih kreveta za palijativnu skrb za trećinu. Upravo zato je važno, zato su važni hospiciji u kojima se na drugačiji način radi s bolesnikom te se načela i pristup potpuno razlikuju od jednog akutnog bolničkog odjela. Ministarstvo zdravstva izvijestilo je kako u sklopu zdravstvene reforme planira smanjit, smanjenje akutnih stacionarnih kreveta i jačanje dnevnih bolnica te povećavanje broja bolničkih kreveta za dugotrajno liječenje, palijativnu skrb za 30%. Po sadašnjem Nacionalnom planu razvoja palijativne skrbi i javno zdravstvene mreže predviđeno je da u svim županijama na primarnoj zdravstvenoj razini postoji 55 koordinatora palijativne skrbi, 50 mobilnih timova koji dolaze u domove bolesnika i služe kao podrška. Za procjenu potrebe za palijativnom skrbi i kapacitetom pružanja palijativne skrbi na razini Hrvatske koriste se preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb te je procjena potreba da 80 do 100 palijativnih postelja po 1 milionu stanovnika ili ukupno za RH između 343 do 429 postelja. Hrvatska je donijela Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateški plan razvoja palijativne skrbi za razdoblje od '14. do '16., Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u RH od od '17. do '20. koji su izrađeni prema bijeloj knjizi o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi. Preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb te preporuke 24 povjerenstava ministarstava Vijeća Europe država članica o organiziranju palijativne skrbi i nas sad zanima što je sa novom Nacionalnom strategijom palijativne skrbi koja nam je neophodna, a još uvijek nije donesena. Kroz novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđene su izmjene odnosno predviđena je kategorizacija bolnica, kroz tu kategorizaciju i poboljšanje funkcionalnosti sustava kako je najavljeno to bi se poboljšanje trebala pretočiti u sustav palijativne skrbi. To je zapravo početak rješenja ovog izazovnog pitanja, to nije rješenje, ali je početak. Dakle, mi definitivno moramo povećati kapacitete za za palijativnu skrb i moramo uključiti sve dionike sustava. Ne samo zdravstveni sustav nego i sustav socijalne zaštite, lokalnu i regionalnu zajednicu i udruge odnosno volontere. Potrebna nam je edukacija kada, međutim i tu je problem jer smo zapravo kadrovski potkapacitirani odnosno nedostaje nam kadar koji je uključen u rješavanje pitanja tog izazovnog područja. U zadnjem Nacionalnom programu posebno je izdvojena palijativna skrb za vulnerabilne skupine djecu, branitelje i osobe sa dementnim poremećajima s posebnim naglaskom na Alzheimerovu bolest. Osobe na respiratoru, palijativno gerijatrijske osobe i osobe s invaliditetom. Koncept modela specijalizirane palijativne skrbi ne smije biti i nije samo bolnička skrb to su mobilni timovi, koordinatori palijativne skrbi, palijativni odjeli, palijativni kreveti, hospicij za sad imamo jedan u Rijeci, ali to je sve pod upitnikom jer nemamo jasnu definiciju i ne znamo baš što bi to trebalo biti. Ovo je koncept modela razvoja palijativne skrbi koji je nešto proširen u odnosu na prethodne modele jer uključuje stanovništvo, osnaživanje stanovništva i zajednice i svih nas, te naravno istraživanja. Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj od sedamnaeste do dvadesete sadrži opis, organizacijskog zakonskog okvira palijativne skrbi te prioritetne mjere vezane uz strateški razvoj palijativne skrbi. Ponajprije jačanje interdisciplinarne suradnje, povećanje bolničkih kapaciteta za palijativnu skrb, specijalističko-konzilijarna palijativna skrb, te uključivanje civilnog društva osobito volontera u pružanje palijativne skrbi uz odgovarajuću zakonsku regulaciju. A strateški plan razvoja palijativne skrbi navodi se kao jedan od operativnih dokumenata koji će razraditi razvojne mjere i konkretne aktivnosti. Cilj ovog Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi je daljnji razvoj sustava palijativne skrbi prema utvrđenim potrebama za palijativnu skrb ne razumije./… dalja uspostava organizacije oblika i međusobnog povezivanja dionika palijativne skrbi, nastavak edukacije iz palijativne skrbi, izrada nacionalnih smjernica, preporuke za pružanje i razvoj palijativne skrbi, prijedlog unapređenja, zbrinjavanja palijativnih bolesnika i njihovih obitelji. Organizacijski oblici palijativne skrbi to su koordinatori za palijativnu skrb, mobilni palijativni timovi. Njihova je funkcija pružanje specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovom domu, fizičku, psiho socijalnu i duhovnu skrb, daju podršku članovima obitelji koji skrbe za bolesnika tijekom bolesti i žalovanja. Imaju savjetodavnu ulogu liječnicima obiteljske medicine i medicinskim sestrama u patronažnoj službi i zdravstvenoj njezi u kući. Sudjeluju u zbrinjavanju kompletnih simptoma i potreba u suradnji sa liječnicima opće medicine, sestrama iz patronažne skrbi i zdravstvene njege i drugo. U suradnji sa drugim postupcima, dostupnim službama djeluje se multidisciplinarno, interdisciplinarno u osiguravanju kontinuirane i kompletne palijativne skrbi. Sudjeluju u preuzimanju bolesnika, koji se otpuštaju iz bolnice na kućnu skrb u suradnji sa bolničkom ustanovom, koordinatorom palijativne skrbi, izabranim liječnikom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, tu su nam još i ustanove za palijativnu skrbi, odjel palijativne skrbi, odnosno palijativne postelje, dnevne bolnice za palijativnu skrb, ambulante za palijativnu medicinu, bolnički tim za palijativnu skrb, posudionice, pomagala. Volonteri i organizacije civilnog društva. U okviru razvoja službi i usluga palijativne skrbi potrebno je dopuniti pravne akte ustanova koje sudjeluju u pružanju palijativne skrbi, prilagoditi prostor i opremu za pružanje palijativne skrbi, nabaviti opremu i pomagala, izraditi posebne programe za palijativnu skb vulnerabilnih skupina, odnosno skupina sa specifičnim potrebama. Tu je najveći napredak su nabrojeni naši branitelji, izraditi edukacijsko-promotivne materijale, uspostaviti nacionalni registar palijativnih bolesnika, informatički povezati sve dionike u sustavu palijativne skrbi, uključiti i volontere uz definiranje domene informatičke dostupnosti. Stoga predlažem da 11. svibanj proglasimo Nacionalnim danom palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj kako bismo dodatno pridonijeli osvješćavanju javnosti i skrenuli pažnju na nužnost palijativne skrbi. Molim vas da podržite ovaj prijedlog odluke o proglašenju i time pridonesete u razvoju i unapređenju palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Hvala. Gospođa Dračevac možete i tamo sjesti, jer od tamo ćete odgovarati na replike. Kao što vidite izuzetno osjetljiva tema, sinonim za humanost jel' da? I nadam se da ćemo se barem ovdje naći, da ćemo naći konvergencije. Sada imamo nekoliko replika. Prije replika međutim samo informacija da nakon možda pretpostaviti što ću reći da nakon rasprave o ovoj temi imat ćemo deset minuta pauze ili pet minuta pauze i prijeći ćemo direktno na na slobodan, tzv. popularno rečeno slobodan govor, znači iznošenje stajališta. Ako se slažete? Da. Mi smo poslali, mi smo poslali i mailove klubovima, ali vi isto obavijestite vaše kolege koji žele govoriti da će to biti odmah tada, a ne poslije glasanja. Znači imamo nekoliko replika. Prva replika gospodin Dretar. Hvala vam lijepa. Poštovana kolegice Sabljar-Dračevac, kako u svijetu na žalost tako i kod nas u Hrvatskoj imamo i popriličan broj onih najosjetljivijih, onih najmlađih koji boluju od teško izlječivih potencijalno smrtonosnih bolesti. U kojem kojem je stanju sustav brige o njima i o njihovim roditeljima i cijelim obiteljima za koje stvarno možemo pretpostaviti da prolazi kroz izuzetno teške trenutke. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Kao što sam već rekla za posebne vulnerabilne skupine one su dotaknute u ovom našem zdravstvenom, nacionalnom zdravstvenom okviru i ovaj u njima spadaju i djeca, ali po onome što sam se ja uspjela informirati tu se nisu napravili nekakvi posebni pomaci što se tiče djece, osim branitelja koji su se najbolje organizirali, već imaju dobro razvijenu dakle mrežu sustava brige za, za ovu populaciju koji trebaju palijativnu skrb. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovana kolegice, mi smo održali tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo prošle godine još, 21.10. na temu palijativne skrbi i upravo veliki dio problema zapravo koji ste iznijeli i izazova smo tada i raspravljali i još uvijek čekamo Nacionalni plan razvoja palijativne skrbi, ima nekih naznaka da se izrađuje do 2028.. Naše široko društvo, naši građani zapravo uopće nisu još niti svjesni, niti educirani što to palijativna skrb jest i što nudi i zapravo bez obzira na onaj podatak što ste rekli koliko bi pacijenata željelo umrijeti u krugu svojih najbližih, taj postotak je još uvijek realno 28%, a ostali umiru u bolnicama odnosno u domovima odnosno gdje su već smješteni. Tako da s jedne strane naša i zdravstvena administracija i institucije trebaju donijeti jasne

Zahvaljujem kolegice, pa pomaka definitivno ima, u 6. mjesecu su dakle ugovoreni palijativni timovi u većem, nešto većem broju, nedovoljno je još, 52 su potrebna, a imamo ih 40. Ugovoreni su koordinatori palijativne skrbi, nešto se dešava, ali mislim da je naš najveći problem što građani nisu svjesni da imaju pravo na palijativnu skrb i ne znaju što je to palijativna skrb. Što palijativna skrb ranije počne to će se pacijent lakše nositi sa svojom bolesti i razvit će manje komplikacija bolesti i zbog toga će biti jeftiniji za zdravstveni sustav, naravno da se s time i produžuje život pacijentu, a to nam je glavni cilj. Kažem, ona zadnja faza je dakle pred, pred samu smrt gdje se slažem s vama…/Upadica rečenicu, završite rečenicu./…umore se članovi obitelji i vrlo često naši pacijenti upravo tada kada umiru završe u hladnim bolničkim uvjetima, na akutnim odjelima, a ne u nekoj palijativnoj skrbi, hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice, podržat ću naravno ovaj prijedlog i javio sam se zapravo da bi elaborirao nešto što je prije uvaženi potpredsjednik spomenuo, a mislim da je ova tema gdje se svi možemo i moramo naći. Imamo različite nekada i ideološke poglede ili svjetonazorske temeljne kad znaju biti i teške, ne samo u Hrvatskoj nego općenito na Zapade, pitanje eutanazije itd.. Mi sa demokršćanske strane puno puta govorimo o kulturi života, ali ovdje je način na koji se to može vrlo konkretno i djelotvorno ovaj implementirati. Zato mislim da je izuzetno važno ne samo da se donese ovaj ovaj prijedlog o danu palijativne skrbi nego isto tako sve ove druge točke, pogotovo programa nacionalnog kojim bi se trebao ojačati taj sustav i ponuditi upravo takvo jedno, neću reći rješenje, ali sasvim siguran jedan odgovor na vrlo teške situacije, hvala vam.

Dakle, palijativna skrb je tu da olakša simptome i važno je da je svima dostupna jer niko više ne treba trpiti bol i to pacijenti moraju znati i obraćati se sa svojim potrebama da bi mogli dobit adekvatnu pomoć, hvala. Hvala lijepa. Gospodin Kirin. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče, uvažena predsjednice odbora. Palijativna skrb je sveobuhvatna skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima sa neizlječivom bolesti koja jasno skraćuje životni vijek, nastoji se ublažiti bol, pomoći pacijentu, pomoći obitelji. Osnivač ili osnivača pokreta palijativne skrbi u svijetu seže uz datum 1967.g. za Cicely Saunders. Hospicij je jedna od ustanova gdje se provodi palijativna skrb. Prvi hospicij na našem prostoru odnosno u Hrvatskoj osnovan je u Rijeci i otvoren je 28. siječnja 2013.g. uz suradnju riječkog caritasa, riječke nadbiskupije koja je ustupila prostor i uz pomoć grada i županije. uz palijativnu skrb se može povezati sa puno stručnih, moralnih, pravnih, etičkih pitanja. Danas u svijetu se raspravlja o eutanaziji…/Upadica Radin:

da osoba koja ima razvijenu neku, neku smetnju ili poremećaj ne može dobro procijeniti u kakvom je životnom trenutku i iz tog razloga ja osobno smatram, naravno da svojim intervencijama produljujemo život ali olakšavamo i patnju bolesnika i naravno da je važno da se na svim odjelima u općim bolnicama formiraju baš odjeli palijativne skrbi, a da nisu raspršeni na, po akutnim odjelima kako bi to umiranje bilo dostojanstveno. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice tamo odakle dolazim Ljubuški iz BiH smo prije izvjesnog vremena sa jednom humanitarnom organizacijom napravili objekat za ovu namjenu, suočili se sa nizom problema od nedostatka zakonodavnog okvira do razno raznih opstrukcija pa i iz resornog ministarstva, nedostatka strategija, koordinatora do, nismo imali, do problema da nismo mogli vidjeti primjere dobre prakse niti u RH južni dio, niti u BiH. Objekat već 10 godina zahvaljujući djelatnicima našega doma zdravlja rekao bih besprijekorno funkcionira, dolazi se iz fakulteta gledati kako se to radi i kako je organizirano, različitih drugih ustanova. Dakle, podržavam sve ovo što ste vi govorili, ali ističem potrebu razvoja i humanijeg pristupa ovim bolesnicima i širenja svijesti o potrebi skrbi o najugroženijima od lokalne zajednice, udruga, pa do najviših … …/Upadica Furio Zahvaljujem. Tu nam je upravo najvažnija ova suosjećajnoj svih slojeva društva, od zdravstvene skrbi, socijalne, ali naravno tu su i volonteri koji najviše mogu pomoći. Želim naravno da se u vašoj državi što prije organizira bil… nekakav jasan zakonodavni okvir. Hvala. Hvala lijepa. Državni tajnik gospodin Tomislav Dulibić iz Ministarstva zdravstva uzet će riječ i reći nam stav Vlade o tom problemu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi saborski zastupnici, palijativna medicina je uz preventivnu i kurativnu medicinu značajan dio zdravstvenog sustava. Važnost palijativne skrbi je prepoznata još u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva RH '12.-'20., u Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje '21.-'27. kao i Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH od 2030. godine. Na primarnoj razini zdravstvene zaštite s danom 31. listopada 2023. godine ugovoreno je s HZZO-om, s HZZO-om sukladno mreži javnozdravstvene službe 47 koordinatora za palijativnu skrb od potrebno 52 i 41 mobilni palijativni tim od potrebnih 52 na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Stacionarni kapaciteti palijativne skrbi nalaze se u zdravstvenim ustanovama, u općim, specijalnim i psihijatrijskim bolnicama, ustanove za palijativnu skrb i stacionarima domova zdravlja. Proglašenjem 11. svibnja Nacionalnim danom palijativne skrbi u RH ukazivalo bi se svake godine na važnost uspostave i održivost sustava palijativne skrbi kojom će se unaprijediti kvaliteta života pacijenata koji su suočeni sa uznapredovalom neizlječivom bolešću i kvaliteta života njihovih obitelji. Stoga Vlada isto tako predlaže donošenje ove predmete odluke. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Nekoliko replika, gospođa Andreja Marić. Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, planira se sada u sklopu reforme zdravstva prema dokumentima koji pristižu zdravstvenim ustanovama redukcija akutnih kreveta u bolnicama za skoro tisuću prema onim izvornim dokumentima, ali i povećanje broja stolaca u dnevnim bolnicama i palijativnih kreveta. Koliko ste vi zamislili onda na nivou cijele Hrvatske ne znam jeste li spomenuli podatak, ispričavam se ako jeste. Dakle, sada je 363 kreveta, ali naravno da treba više, dakle koliko ste isplanirali? Kada ćemo zaista vidjeti Nacionalni plan razvoja palijativne skrbi do 2028., kad mislite da će to i ugledati svjetlo dana? I imamo li mi zapravo dovoljne smjernice za zdravstvene profesionalce za prepoznavanje palijativnih bolesnika? Zasad postoje neki alati

u međuresorno, međuresorno savjetovanje početkom godine će biti donesen. U mreži javnozdravstvene službe koja će isto tako negdje početkom godine ići na savjetovanja, predviđeno je da stupi na snagu negdje početkom travnja, ali ako njoj ide ugovaranje bit će, predviđeno je za oko 30% povećanje, povećanje kreveta u bolnicama. Isto tako i povećanje mobilnih timova i koordinatora. Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo prije neki dan smo u gradu Splitu odnosno Splitsko-dalmatinskoj županiji imali prvu godišnjicu uspješnog ja bi rekao zajedničko koordiniranog projekta otvaranja hospicija Matošić zahvaljujući prvenstveno sestrama Matošić koje su ostavile značajna financijska sredstva i zemljište, ali isto tako i vama koji ste preko decentraliziranih sredstava domu zdravlja pomogli tako da u Splitsko-dalmatinskoj županiji ako imamo na umu da, da se također u stacionarima Braču, Hvaru, Makarskoj i u također otvorilo određeni broj palijativnih kreveta, broj od 44 po riječima ravnatelja doma zdravlja situacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji je rekao sam i zahvaljujući prvenstveno i decentraliziranim sredstvima je možemo reći povoljna u odnosu na možda ostale dijelove Hrvatske. Hvala. **Radin, Odgovori su **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče svakako da ćemo podržati 11. svibanj Dan palijativne skrbi i radi podizanja svijesti ovaj naših građana o pacijentima koji se nalaze u teškoj situaciji. Kad je palijativna skrb u pitanju onda zasigurno da ne bi trebalo biti ideologije, bar se nadam da je nema. Znači da bismo svi trebali raditi jer humanost je zapravo ono što čini razliku u društvima. Moje je pitanje vama zapravo koliko je hrvatska država dosegla razinu kad gledamo, jer obično do sad je Caritas bio taj koji je skrbio o ljudima u nevolji. Koliko Ministarstvo zdravstva sada ulaže i što možemo očekivati kad su u pitanju kreveti za najteže bolesnike? Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Što se tiče Caritasa podatke nemamo, što se tiče znači zdravstvenog osiguranja i države moram reći da imamo imamo predviđene znači 41 koordinator, 42 mobilna tima, 47 koordinatora, preko 1000 krevete. Imat ćemo još 30% više navedenog, osim toga odakle vi isto dolazite u Zadarskoj županiji isto se ulaže u dom zdravlja Zadar za određeni hospicij, tj. palijativne krevete i to iznos nekih 2 i pol milijuna eura, od toga 250 000 do kraja ove godine. Počelo je s tim uređivanjem, tako da ćemo i tamo napraviti određeni iskorak. Hvala.

Sada otvaram raspravu i prva je gospođa Andreja Marić ispred SDP-a, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Kada proglašavamo neke nacionalne dane, hrvatske dane onda se čak i među našim kolegama zastupnicima postavlja pitanje a što ćemo mi sa tim nekim danom dobiti. svaki taj proglašeni dan ima svoju svrhu, pa između ostaloga i proglašenje ovog Nacionalnog dana palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj, jer se sa svakim takvim danom pokušava podići svijest o nečem, nekoj bolesti ili nekakvom važnom problemu. Pa tako bi se i proglašenjem ovog dana svake godine ukazalo na važnost same palijativne skrbi, što to jest palijativna skrb, kako unaprijediti kvalitetu života pacijenata koji su u uznapredovalom neizlječivom stanju, odnosno bolesti. Kako poboljšati kvalitetu života i njih i njihovih obitelji i upravo to očekujemo i od proglašenja ovog Nacionalnog dana. Onda još kolege pitaju a zašto baš 11. svibnja? Kolegica evo predsjednica odbora je rekla da zato što je 11. svibnja 2012. u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti Novi Marof započeo sa radom odjel palijativne skrbi. Rekli smo već da je cilj i svrha palijativne skrbi da se održi i unaprijedi kvaliteta života i oboljelih, ali i njihove obitelji i da se pruži potpuna podrška sustava odnosno okoline obitelji, odnosno oboljelih. Kad definiramo što je palijativna skrb onda postoje neki određeni indikatori, odnosno smjernice na neki način. Ali je jako važno da i mi zdravstveni profesionalci koji eto u principu znamo ipak nešto o tome, ali i naša javnost zna da palijativna skrb se pruža ljudima neovisno od koje bolesti boluju. Dakle, to nisu samo onkološki bolesnici, to su i različite druge bolesti ili stanja. Ali je bitno da se zna da se radi o situaciji kada tijek bolesti više neće ići prema ozdravljenju nego prema pogoršanju ili smrti. Palijativna skrb uključuje kao što sam rekla i pomoć i obiteljima u skrbi za bolesnike, ali i podršku u žalovanju. Dakle, palijativna skrb ne prestaje sa trenutkom odlaska oboljele osobe. I palijativna skrb nije samo olakšavanje fizičkih simptoma bolesti već briga za cjelokupno stanje bolesnika i njegove obitelji jer te teške bolesti, kraj života često uzrokuju i socijalne i psihičke i duhovne poteškoće i patnje. je organizacija sa članstvom posvećenom promicanju i razvoju palijativne skrbi diljem Europe. Osnovano je u Milanu u Italiji 1988. godine i bilo je 42 člana osnivača i ciljevi te organizacije bili su stvaranje i povećanje svijesti o palijativnoj skrbi diljem Europe i šire. Povećati svijest, promicati razvoj i širenje palijativne skrbi na znanstvenoj, kliničkoj i društvenoj razini, promicati učenje, razvoj i istraživanje u palijativnoj skrbi, podržati znanstvena i obrazovna događanja koja promiču razvoj palijativne skrbi, promicati i sponzorirati publikacije ili časopise o palijativnoj skrbi, okupiti one koji proučavaju i prakticiraju discipline uključene u skrb o pacijentima sa uznapredovalom bolešću. Dakle, tu su i liječnici i medicinske sestre, socijalni radnici, psiholozi i volonteri koji čine važnu kariku u pružanju podrške, odnosno palijativne skrbi. Cilj je također ujediniti nacionalne organizacije za palijativnu skrb i uspostaviti međunarodnu mrežu za razmjenu informacija i stručnosti i baviti se etičkim problemima povezanim sa njegom neizlječivo bolesnih. I upravo bih ovdje spomenula profesoricu Anicu Jušić koja je neurolog, koja je na žalost preminula prije dvije godine i koja je itekako važna za razvoj i uspostavu palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj, tako da joj velika hvala na svemu onome što je činila. Ona je između ostaloga 1994. organizirala Prvi hrvatski simpozij hospicij i palijativna skrb u Zagrebu i osnovala je Hrvatsko društvo za hospicij Hrvatskog liječničkog zbora. Predsjednica je već spomenula da se Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi obilježava evo već od 1990. godine proglašenjem od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Ove godine je to bilo 14. listopada 2023. Rekla sam već da je izrazito važno da svi, dakle i profesionalci u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, ali naravno i naši građani prepoznaju koje su potrebe i vrste palijativne skrbi, bolnice u kojima se sustavno provodi palijativna skrb su iskazale potrebu za službenim smjernicama za prepoznavanje pacijenata koji potencijalno trebaju neki oblik palijativne skrbi pri tome su ukazali na vrijednost takvih smjernica koje se već koriste u EU. Tu je opet važno Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i upravo nam je onda i cilj da i hrvatske ustanove imaju svoje smjernice. Zasada se koristimo određenim europskim smjernicama odnosno alatima. Recimo alat za indikatore suportivne i palijativne skrbi je SPICT vodič za prepoznavanje osoba s povećanim rizikom od pogoršanja i smrti pa se također možemo poslužiti, to sam si evo skinula iz naših stranica u bolnici, ne znam kako je po drugim zdravstvenim ustanovama, mi evo to imamo u obavijestima za nas medicinare, dakle smjernice GSF-a s prognostičkim indikatorima. Dakle, smjernice nacionalnog centra GSF-a za kliničare za podršku ranijeg prepoznavanju pacijenata koji se približavaju kraju života i tu su zapravo tri važne, ključne stvari koje nam pomažu da prepoznamo je li pacijent potencijalni palijativni zapravo bolesnik. Prvo je pitanje o iznenađenju, dakle bi li vas iznenadilo da pacijent umre u idućih nekoliko mjeseci, tjedana ili dana, maksimalno je po nekakvim smjernicama 12 mjeseci za neke bolesti jel. Zatim opći indikatori opadanja odnosno pogoršanja stanja koji ukazuju na povećanu potrebu za daljnjom aktivnom skrbi ili odlukom o odustajanju od daljnje aktivne skrbi i specifični klinički indikatori u vezi s određenim zdravstvenim stanjima. Pa evo rekla sam već, dakle ne radi se tu samo o onkološkim bolesnicima, ne radi se samo o termalnoj fazi života kada se očekuje nažalost smrtni ishod u roku nekoliko dana, tjedana ili mjeseci, dakle ovdje su klinički indikatori uznapredovalih stanja, da sad naravno ne čitam i za malignom i za demenciju odnosno krhkost, za neurološku bolest, srčana, vaskularna bolest, respiratorna bolest, bubrežna bolest, jetrena bolest. I upravo se onda na temelju tih različitih pokazatelja planira suportivna odnosno palijativna skrb. Tako da velim za sad imamo ove vanjske alate, ali bi bilo dobro da naše stručno društvo liječničkog zbora zapravo donese i naše hrvatske smjernice. Također, spomenuli smo već da iščekujemo novi Nacionalni plan razvoja palijativne skrbi do 2028., rekao je državni tajnik da bi to trebalo ugledati svjetlo dana početkom 2024. jer zasad imamo samo Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u RH 2017. do 2020., znači imamo svojevrsnu rupu ne od 3-4 godine. Pojedine županije su donijele svoje strategije razvoja palijativne skrbi, pa sam evo recimo na internetu našla i za Varaždinsku županiju, za Krapinsko-zagorsku županiju za 2019. do 2022. itd. Ako se želite malo više informirati o palijativnoj skrbi koja je definitivno javnozdravstveni problem jer pacijenata u potrebi ima znatno više nego što su nam kapaciteti onda upućujem da posjetite stranicu www.palijativna-skrbi.hr jer tu imate korisne informacije za pacijente, za pacijente, za obitelji i njegovatelje i za profesionalce i ustanove. Dakle, tu se mogu naći sve informacije o palijativnoj skrbi gdje, kako i kada zatražiti pomoć. Skrb se pruža samo pod uvjetom da su pacijent odnosno obitelj spremni prihvatiti je. Palijativnu skrb treba izvoditi na otvoren, osjetljiv, uljudan način sa osjetljivošću na osobne, kulturne i vjerske vrijednosti, vjerovanje i prakse kao i zakone pojedine zemlje. Tako evo stoji na tim stranicama. I jako su važne dobre komunikacijske vještine kao bitan preduvjet za kvalitetnu palijativnu skrb. Komunikacija se odnosi na interakciju između pacijenta i zdravstvenih radnika, ali i na interakciji između pacijenata i njihovih obitelji kao i interakciji između različitih zdravstvenih radnika i službi koje su uključene u skrb. Dakle, moramo govoriti o interdisciplinarnom odnosno multidisciplinarnom pristupu. Koji su nam zapravo oblici palijativne skrbi? Akutna skrb se može pružiti u bolnicama. Produžena skrb, starački domovi odnosno domovi za stanovanje, kućna skrb koju pružaju liječnici opće medicine, obiteljske medicine, sestrinski, patronažni timovi. To je palijativni pristup. Onda specijalistička podrška opće palijativne skrbi uključuje volontersku hospicijsku službu, bolnički tim za podršku palijativne skrbi, timovi za kućnu njegu i još ima specijalistička palijativna skrb, dakle to su jedinice za palijativnu skrb, stacionarni hospicij, mi zasada u Hrvatskoj imamo hospicij u Rijeci i hospicij u Splitu sestara Matešić ili Matošić, mislim da sam jedno i drugo našla, mobilni timovi za palijativnu skrb i ustanove za dnevni boravak. U svakom slučaju oni ljudi koji rade u palijativnoj skrbi sami kažu da je rad u palijativi i fizički i psihički težak. Slično govore i profesionalci koji rade i na onkološkim odjelima i tu je svakako potrebna podrška i sustava, ali evo citirat ću jednu medicinsku sestru koja radi u ovom hospiciju u Splitu što sam spomenula. Znači kaže rad u palijativi je fizički težak i psihički zahtjevan ali u konačnici imate satisfakciju kada pacijent koji u hospicij zaprimljen u strašnim bolovima umre mirno, bez bolova, a od obitelji i bližnjih osoba imate zahvalnost jer oni u svojim domovima nisu imali uvjete za ostvariti takvu skrb. Pacijenti u hospiciju naravno nisu samo onkološki bolesnici, dakle tu su i različiti drugi bolesnici u terminalnim fazama bolesti. Već sam spomenula da je Nacionalni razvojni program palijativne skrbi vrijedio do 2020. godine, ali je važno spomenuti da je upravo u tom programu posebno izdvojena i palijativna skrb za vulnerabilne skupine, dakle za djecu, za branitelje i osobe s dementnim poremećajima s posebnim naglaskom na Alzheimerovu bolest, osobe na respiratoru, palijativno-gerijatrijske osobe i osobe s invaliditetom. Prema podacima iz nacionalnog programa palijativna skrb je potrebna za 50 do 89% svih umirućih što bi značilo da takvu pomoć u Hrvatskoj treba pa čak i preko 46 tisuća bolesnika. Spomenula sam i u replici kolegici koliko god bi naši umirući bolesnici zapravo voljeli u najvećem postotku umrijeti u kućama sa svojim bližnjima, postotak je zapravo obrnuti, znači 28% njih umire u krugu obitelji, ostali umiru zapravo u bolnicama, u domovima, dakle daleko od podrške svojih obitelji i to moramo promijeniti. Moramo promijeniti svijest i naših članova članova obitelji, dakle umirućih bolesnika, svijest cijelog društva, ali ništa bez podrške jer ako neka obitelj nema mogućnosti onda znači da smo kao društvo zakazali, da nismo još dovoljno napravili da se takvoj obitelji i bolesniku pruži potpora. Jako je važna uloga i socijalnog radnika u palijativnom timu jer zdravstvena skrb se pruža od strane zdravstvenog sustava, međutim socijalni radnik također ima važnu ulogu da u palijativnom timu utječe i na okolinu i davanje savjeta i informiranjem i organiziranjem financija. Mnogi naši bolesnici, čak i oni koji nisu terminalni bolesnici i onkološki bolesnici, ne znaju koja prava imaju u sustavu socijalne skrbe, koja prava mogu steći za različite naknade neovisno o imovinskom statusu. To smo govorili i na ovom nedavnom okruglom stolu koji smo organizirali u Klubu SDP-a 24. listopada, tako da je zadaća svih nas i zadaća i ministarstava da se zapravo takvi bolesnici informiraju na koja, na što imaju sve pravo. Jako je važno da HZZO ugovori u potpunosti palijativnu skrb sata palijativni bolesnik. Vi imate mobilne timove koji rade ponedjeljak do petak, imaju radno vrijeme ono redovno radno vrijeme, a što je vikendom? Dakle, takvi pacijenti trebaju pomoć i vikendom i onda se naravno zovu i hitne službe, upućuje se u Hitne bolničke odjele itd.. Što se tiče prednosti i mana palijativne njege kod kuće dakle tu sam rekla, već mora postojati podrška sustava, ali kada se palijativni pacijent skrbi kod kuće on ima pravo na zdravstvenu njegu u kući, na obilazak patronažne sestre, obilazak palijativnog tima, na lijekove koji su dostupni na listi HZZO-a, na pelene, podmetače, urinarne katetere, dakle u svakom slučaju podrška sustava u nekoj mjeri mjeri postoji, ali to još uvijek nije dovoljno. Mi ćemo kao Klub SDP-a naravno podržati ovaj prijedlog i tražit ćemo i dalje da eto naša zdravstvena administracija što prije oformi i dovoljan broj mobilnih palijativnih timova, koordinatora odnosno dovoljan broj kreveta, hvala lijepa.

sve što smo dosada čuli apsolutno stoji i Klub zastupnika Domovinskog pokreta u potpunosti je suglasan i sa ovim prijedlogom i naravno suglasan je i da cijeli sustav palijativne medicine u Hrvatskoj treba unaprijediti i da u njega vrijedi uložiti jer kao što smo čuli u prethodnih nekoliko rasprava radi se naravno o ljudima koji su, osobama koji su bolesni 24 sata dnevno, ali jednako tako pati i obitelj. U Hrvatskoj je kao što smo čuli, a i ja ću se u ovom svojem kratkom izlaganju poslužiti jednim radom poštovane gđe. Morane Brkljačić koji je baš vezan uz stanje palijativne skrbi u Hrvatskoj, u kojem se navodi da je u Hrvatskoj, što smo i čuli u raspravi, u pogledu palijativne medicine i palijativne skrbi još očigledan nedostatak znanstvenog, stručnog i praktičnog usavršavanja. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije zemlje sa srednjim dohotkom, među koje spada i RH, postupno trebaju uključivati palijativnu skrb u sve razine zdravstvene zaštite i povećati pokrivenost populacije timovima kućnih posjeta. Inicijativa za organizaciju palijativne skrbi na teritoriju RH temelji se i na demografskim podacima koji nam govore o sve većem udjelu osoba starije životne dobi u općoj populaciji stanovništva RH, gotovo 17% starijih od 65.g., što prema parametrima UN-a Hrvatskoj tj. Hrvatima daje epitet starog naroda. Naravno, tu ne smijemo zaboraviti i sve veći udio samačkih domaćinstava koja su sama, što iz nekakvih razloga ili prijevremene smrti bračnog druga, ali evo u ovim nažalost vremenima u kojima se mladi iz Hrvatske iseljavaju, iseljavanje je još jedan od razloga zašto imamo, naročito na selu, u ruralnim sredinama, samačka domaćinstva i jako je upitno kako i na koji način provoditi palijativnu njegu i skrb na ruralnim, u ruralnim Najveći dio naime palijativne skrbi odvija se kod kuće bolesnika, čak i ako bolesnik umre u ustanovi obično prije toga treba dug period palijativne skrbi koju treba provesti u njegovom domu. Upravo je stoga od izuzetne bitnosti da bolesnici imaju mogućnost pristupa skrbi u vrijeme i u jedinici koja je u skladu s njegovim kliničkim potrebama, te osobnim zahtjevima i željama. Ponovit ću samo nekoliko osnovnih navoda palija…, o palijativnoj skrbi. Ona i mora biti dostupna populacijama prvenstveno djece koji pate od prirođenih bolesti ili od stanja koja dovode do ovisnosti o terapijama koji ih održavaju na životu ili su ovisne o dugoročnoj skrbi njihovih skrbnika s ciljem pružanja skrbi za obavljanje svakidašnjih aktivnosti. Palijativna skrb mora biti dostupna i osobama koje pate od akutnih, ozbiljnih i po život opasnih bolesti, poput teških ozljeda, leukemije ili moždanog udara. I osobno sam prije puno, puno, puno godina u kući imao dedu kojeg su nam dovezli iz bolnice nakon teškog moždanog udara i znam što je 6 mjeseci biti u kući sa tako teškim bolesnikom. Posebno bi podsjetio na izuzetno težak period covid krize u Hrvatskoj, evo i opet ću vam dati svoj osobni primjer. Majka moje supruge, moja punica umrla je u staračkom domu sama bez da smo bez da smo se mogli doći barem pozdraviti sa njom, dakle možete zamisliti kako se cijela obitelj osjećala, a i ta žena naravno u svojim posljednjim trenucima. Apsolutno nije upitno podržati, dozvolite samo još nekoliko podataka. Promatramo li europske zemlje jedino što nam u Hrvatskoj preostaje jest biti zabrinuti. Sustav organiziranja palijativne skrbi u Europi i svijetu na visokom je stupnju razvoja, redovita je sastavnica zdravstvene skrbi za pacijenta, imaju i hospicije, palijativne odjele, ambulante za bol, institute palijativne medicine, kućnu palijativnu skrb i naravno dječje hospicije. Promatrajući isto tako neke zemlje, nećemo reći u okruženju budući da ću navesti primjer Poljske koja je vodeća europska zemlja u organizaciji sustava palijativne skrbi i broju hospicija kojih danas ima blizu 7 stotina, gotovo svako mjesto u Poljskoj sa više od 10 tisuća stanovnika ima hospicij i kućnu hospicijsku odnosno palijativnu skrb. U nadi da će Hrvatska u svojoj budućnosti ostvariti kvalitetnu stručnu organizaciju palijativne medicine za svoje terminalno bolesne i nemoćne ne smijemo zaboraviti na riječi pomoćnog biskupa zagrebačkog mons. Valentina Pozaića da je najbolja medicina čovjeku čovjek. Klub zastupnika Domovinskog pokreta apsolutno će podržati inicijativu za proglašenje 11. svibnja Nacionalnim danom palijativne skrbi u RH.

Zahvaljujem se. Poštovani kolega, potaknuli ste me, nešto što možda negdje nije dovoljno naglašeno. Strašno je važno da organiziramo dobre posudionice, uvežemo njege, zdravstvene njege u kući, patronaže i da u trenutku kada se sa odjela otpušta rizični pacijent da dođe u kuću u kojoj je sve pripremljeno za njega. Zato su nam te posudionice od krucijalne važnosti, ali i nekog ko će se brinuti o cijelom tom materijalu, taj krevet za njegu pacijenta značajan je i za pacijenta, ali i za cijelu obitelj.

to su tzv. saborski rituali. Izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovana kolegice Sabljar-Dračevac, evo da spomenuli ste te posudionice i sam sam bio u situaciji u kojoj je gotovo možemo reći terminalni bolesnik deda koji doživio moždani udar i praktički je bio nekontaktan ili ne znam medicinski termin za to i znam koji su bili problemi sa opremom, sve smo mi to trebali nabaviti, pa se posuđivalo i tako. Pa evo, rekli ste koja je bitnost tih posudionica, pa molim vas evo da, da saznamo koje je trenutno stanje, što mogu obitelji kojima u kuću dolazi takav bolesnik, gdje da se obrate, kome? Hvala. **Radin, imamo nešto posudionica po RH, al to mora biti, sustavno mora biti u svim županijama. Moja ideja bi bila da to bude u županijskim domovima zdravlja i da postoji osoba koja je zadužena da sam krevet složi i instalira u ovaj u obitelji, a isto tako i da kada nažalost više ne treba biti tamo da ga se preuzme, sanira i vrati i dovede u stanje…/Govornik Nisu samo kreveti u pitanju, tu ima, znači to su različite vrste antidekubitalnih madraca, puno je toga, složena je to priča i to mora radit netko ko zna o tome, hvala.

i još jedna u nizu od bitnijih tema iz područja medici…, naše medicinske i socijalna skrb i koju otvara i Odbor za zdravstvo ovoga saziva. Mi Socijaldemokrati smo posebno ponosni što je naša članica odnosno članica našega kluba na čelu toga odbora, a ovo je, sad ću ja slagati, ne znam ni ja više koja, koja je inicijativa po redu u ovom sazivu, dakle otvaramo jako bitne teme koje trebaju biti u oku hrvatske javnosti, ali i političke javnosti i donosimo neke zaključke. Mislim da će Nacionalni dan palijativne skrbi itekako pomoći u činjenju palijativne skrbi dostupnijom i efikasnijom za sve naše građane. Mi Socijaldemokrati također vjerujemo da dostupnost i medicinske, pa onda i palijativne skrbi mora biti veća, da sustav palijativne skrbi dosada i nije bio na razini na kojoj bi mi željeli da bude, niti je bio dostupan svim našim građanima sukladno njihovim potrebama. Vjerujemo da će, kako sam rekao, i nacionalni dan dati vidljivost ovome problemu, tako da i ova Vlada, ali i sve Vlade koje će doći će imati ako ništa drugo onda barem podsjetnik koliko u ovaj sustav još trebamo ulagati, koliko na njemu treba raditi i koliko ga treba poboljšati i vjerujem da će i nadam se da će i slijedeći sazivi Odbora za zdravstvo također nastaviti na otvaranju ovako bitnih tema, ali i obilježavanju nacionalnih danova poput ovoga dana, Nacionalnog dana palijativne skrbi kojeg ćemo imati. U svakom slučaju mi ćemo kao klub to podržati, a sada bih zamolio kolegu Ostojića da, da kaže nešto više sa stručnog dijela o ovoj problematici. Prisnažit ću naravno što je kolega Hajduković rekao, kolegicu Sabljar-Dračevac kao inicijatora, dakle svaka čast, nema nikoga iz ministarstva, ali tu su nekakvi potencijalni ministri, ja vidim dvoje, ako HDZ osvoji vlast, al obzirom da HDZ neće osvojit vlast onda gledam ovamo, pa imam jednu, evo kolegica Sabljar možda će biti nova ministrica jer je to zaslužila svojim radom. A i podsjetila me, nije ona bila sa mnom, bila mi je šefica važnom Povjerenstvu za psihijatriju kad sam 2012.g. bio ministar je li, učinila je veliki pomak, ali podsjetila me da 11. svibnja 2012.g., to mi je i sad dala, je započeo s radom odjel u Novom Marofu, igrom slučaja tad sam bio ministar i napravio naravno, kad sam radio tu u saboru napravio strateški plan koji je odma bio usvojen, Maja Grba je vjerojatno sa mnom bila na otvaranju toga odjela jer je tada bila moja šefica ovaj hitne, pa će to potvrditi, tako da mi je igrom slučaja ispalo da smo napravili dobru stvar prije 10-12.g.. Hvala Renata na podsjetniku, zbilja sam zaboravio na ovome, a niko me na to nije podsjetio. Ali poštovane kolegice i poštovane kolege, svi ćemo jednom otići, svi. Neko kaže otići, neko kaže odlazak, netko kaže prelazak. A dok čekamo to svoje posljednje jutro, taj svoj prelazak, taj svoj odlazak, moramo časno živjeti, časno živjeti čekajući posljednje jutro. Poštovane kolegice i kolege, i nas je napustio naš kolega, vaš stranački kolega, moj kolega liječnik prije nepuna tri mjeseca, na Rebru mi je otišao kolega mladi kojeg sam učio medicini, neću mu spominjati ime, ali znate iz medija i znate kako je otišao, u boli, vi ste iz toga kraja, pa znate. I zato predlažem da posvetimo nekoliko otkucaja našeg srca, a psihijatri nekoliko misaoni tijekova svima onima koji su ovaj čas u boli i patnji. I kolegice i kolege, nikome to nije imuno, svi ćemo jednom otići, a dok živimo ovdje i na mjestima u Zagrebu, u Hrvatskoj, u HS, činimo sve da se ovo ne ponovi, da je 11. svibnja, hvala Renata, otvoren palijativni odjel, da je u Rijeci 2013.g., kad mi je moj prijatelj Komadina rekao čuj imamo sjajnog nadbiskupa Devčića, napravili su čudo, napravili su hospicij, pomogli smo i mi, PGŽ, nema Borića, ajde da ministarstvo to stavi u sustav. '13. smo stavili hospicij u Rijeci u sustav, prvi hospicij i od tada silenzio stampa, sve dok je rekao maloprije kolega iz Splita dok prošle godine u Splitu nije napravljen drugi hospicij i to je naša sramota. Zato nema bolje sjednice nego ove sjednice u Adventu, ozračju Božića da se zamislimo šta smo radili u ovom saboru, nema bolje sjednice i da naše kolege odlaze u naponu snage, kao kolega Nekić, kao kolega Šimić, sjajan fizijatar, korektan političar, odličan ravnatelj i moj kolega liječnik sa Rebra. Ajde zamislimo jesmo li mogli bolje? Ja mislim da jesmo. Entuzijazma ne manjka prvaci smo svijeta u transplantaciji jetra. Danas je otišao i Dulibić na Rebro, na moje Rebro, slavimo 50.g. od transplantacije bubrega, 34.g. od transplantacije jetre, čim se ja bavim, kolega …/Govornik pluća. Znate kako je to počelo? Nema Reinera. Tako da je entuzijazam liječnika iz KB Merkur pokrenuo jetru, ministar Hebrang je to prepoznao, zamolio mene kao mladog liječnika da im se pridružim, njegov nasljednik ministar Reiner je to nastavio, njegova nasljednica ministrica Stavljenić Rukavina, čiji sam ja bio zamjenik, to posložili i danas smo prvaci svijeta u transplantaciji zahvaljujući entuzijazmu liječnika i sestara, ali i administraciji. Ponovit ću, 3.g., '98., '90., 2000., Hebrang, Reiner, Stavljenić, različite opcije, al ljudi koji su rekli ajmo nešto ostavit, ajmo časno živjeti, ajmo časno živjeti, ajmo dat život na dar, nemojmo se baviti krađama, paraobavještajnim i obavještajnim miljenom, imamo preča posla, kao što smo primjerice osim '12. napravili medicinski potpomognutu oplodnju kada ste mene nota bene, ne vi koji sada tu sjedite, ali vaše kolege proklinjali ovdje, proklinjali sa oltara, a danas vaša državna tajnica kaže dajte, dajte, dajte novac s pravom MPO-u, ginekologica iz Siska, državna tajnica. Sve dođe na svoje, ali pokušajmo za ove koji će danas umrijeti, slijedeće godine, pokušajmo im za ime Boga napraviti odmah u siječnju malo više kreveta, malo više aktivnosti, malo više timova. Dulibić je otišao, a ista stvar, koji je bio ministar, uvijek isto, očekujemo biti će, će biti futur, slijedeća dva tjedna su ključna i nikad kraja za …/Govornik se ne razumije./…prošao mandat, palijativa nula bodova, prošao je mandat. Dretar je rekao, snalazi se tražeći krevete, njegu, pa to je naša obveza, naša obveza kao sabora, vas koji ste u poziciji da natjerate vašu izvršnu vlast da to napravi, a to niste napravili. 11. svibnja 2024.g. ćemo znat rezultate izbora, bili oni 28.4. ili 5.5., znat ćemo, najdalje će bit izbori upravo tada 12. svibnja, 11. jel, u nedjelju jel ne smiju kolidirat sa europskim i nadam se da će netko od vas ostat u saboru koje, neki neće, al pokušajte do tada utjecati da se brzom odlukom ministra podigne broj palijative. Ponovit ću, 11, svibnja '12., a stupio sam na dužnost za Novu Godinu, znate 1.1.'12., za 5 mjeseci, za godinu dana hospicij Rijeka je u sustavu, u sustavu, pa mora bit u sustavu. Dozvoliti danas da netko umre od dehidracije zato što mu netko ne može dat infuziju, dozvoliti danas da netko umre od gladi jel mu netko ne može staviti nazogastričnu sondu jel nema gdje staviti i nema ko staviti je sramota nas saborskih zastupnika, poglavito vas iz pozicije, poglavito vaše vlasti koje sad nema. Oni misle okej, dan ko dan, hu kers, proći će. Neće proći kolege. Imate savjest? Sjetite se Šimića, sjetite se mladog ortopeda s Rebra, neće proć. Razmislite, barem vi koji mislite da je to prelazak ili oni koji misle da je to odlazak. Ima i jednih i drugih, ali svi ćemo se s tim suočit i dajmo im neku oazu, posložimo im malo mjesta gdje mogu reći vidimo se. Nekima je naravno pun kufer futura, slijedeća dva tjedna će bit važna, slijedeća dva mjeseca su ključna i to su naše kolege iz Novog Marofa, iz Varaždinske bolnice, to je Varaždinska bolnica. Tri bolnice sam '13. spojio u Varaždinsku bolnicu, Marof, Klenovnik i Varaždin i danas funkcioniraju kao sjajna bolnica, sjajna, niko se ne buni. Pored njih je bolnica Čakovec, tu je kolegica iz Čakovca, sjajna bolnica i znate šta je župan Posavec shvatio? Ne vjeruje više ovima, nema ih, ne vjeruje više njihovim obećanjima, dva mjeseca, dva tjedna, bit će, još malo, očekujemo, samo što nije. Jel boli ih briga. Odlučio je u Čakovcu u najmanjoj županiji napraviti oazu, oazu za odlazak, zajedno sa upravom bolnice odlučili su to promijeniti i ne samo to, odlučili su školovati ljude, sestre, liječnike, napravili su Interreg, bolnica je napravila Interreg, samo i isključivo za edukaciju ljudi koji će tu raditi. Okej, ministarstvo je pokušalo napraviti i školovati hitnjake, diplomirane medicinske sestre, to je hvale vrijedan specijalistički, treba njih školovati. Ono što vam je pisalo kad sam '12., Maja Grba i ja, vjerojatno je bila pored mene, rekli edukacija 1500 djelatnika, dajte im specijalizacije, sestrama dajte specijalizacije, honorirajte im taj njihov rad, nagradite ih, dajte im da, mogućnost da svoje znanje, kompetencije i vještine naprave u tom Marofu ili u Čakovcu, u toj oazi. A ne, vi radite suprotno,

Ništa od Interrega kolege u Čakovcu, ništa od toga, bit će i dalje ovako, bit će futur itd., kolegice i kolege. „Ne životu više dana nego danu više života“. Nisam dovoljno pametan da to kažem, citiram jednu englesku liječnicu, „Ne životu više dana nego danu više života“. To je svrha palijative, dajte im više života. Nikad ovakve administracije, nezainteresirane, ne voljke, ne postoje, nema ih, a vi se sjetite vašeg kolege koji je otišao, mog kolege liječnika koji je otišao iz sabora, sjetite se svih onih koji će otići, a niste napravili ništa, zajedno sa vašim Ministarstvom zdravstva.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Palijativna medicina je uz preventivnu i kurativnu medicinu značajan dio zdravstvenog sustava, a uspostava sustava palijativne skrbi jedan je od prioriteta RH. Dostojanstvo na kraju života je civilizacijski doseg, te iz tog razloga važan daljnji razvoj palijativne skrbi u RH. Palijativna skrb u RH razvija se temeljem niza dokumenata, Nacionalnog plana razvoja palijativne skrbi i prethodnog Strateškog plana razvoja palijativne skrbi, a pred nama i donošenje i novog Strateškog dokumenta o daljnjem razvoju palijativne skrbi. Područje palijativne skrbi prepoznato je u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva, kao i u Nacionalnom planu razvoja zdravstva kojeg je donijela ova Vlada. Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika, ali i njihovih obitelji, suočenih sa problemima uslijed neizlječive, uznapredovale bolesti, pomoću ranog prepoznavanja i adekvatne prosudbe, te liječenja boli i drugih fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih problema koji će dovesti nadamo se uvijek do ublažavanja ljudske patnje. Palijativna skrb je izrazito kompleksna i interdisciplinarna u svom pristupu, te svojim djelokrugom obuhvaća bolesnika, obitelj i zajednicu, a pruža se gdje god se pacijent zahtijeva to, bilo to kod kuće ili u ustanovi. Starenjem stanovništva i porastom broja oboljelih od uznapredovalih malignih i kroničnih bolesti povećava se i potreba za tom palijativnom skrbi. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da svake godine oko 56,8 milijuna ljudi treba palijativnu skrb, a samo 14% ljudi ju zaista i dobije. Potrebu za nekim oblikom palijativne skrbi ima između 50 i 80 svih onkoloških pacijenata i 20% ne onkoloških kroničnih pacijenata u RH, što kad na našim brojevima gledamo to je, oko 30-tak tisuća pacijenata godišnje ima potrebu za palijativnom skrbi. Često smo danas spominjali 11. svibnja 2012. kada je započeo s radom odjel palijativne skrbi u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti Novi Marof, pa hajde da vidimo malo što se je od te 2012., od otvorenja prvog odjela zaista i napravilo u nastavku priče. Imamo, od tada imamo produženo liječenje i palijativnu skrb u Novom Marofu, Opće bolnice Varaždin, koji je zapravo početak priče, ali u nastavku imamo isto tako otvoren u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa, u Općoj bolnici Varaždin, na drugim lokacijama kao što je Klenovnik, u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti Zagreb, u Općoj županijskoj bolnici Našice, u Općoj bolnici Dubrovnik, u Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici Hrvatskih veterana, ali i u niz drugih bolnica gdje postoje palijativni kreveti, dakle nije točno da od tada nismo radili ništa. Svjetska zdravstvena organizacija ističe i važnost implementacije palijativne skrbi na primarnu razinu zdravstvene zaštite i pružanje palijativne skrbi u kući bolesnika. Od posebne je važnost razvoj ljudskih resursa u pružanju palijativne skrbi. Nakon uvođenja koordinatora palijativne skrbi koji su uvedeni 2018.g. i mobilnih palijativnih timova 2020.g. bilježi se porast podrške palijativnom bolesniku i njegovoj obitelji u kući koja obuhvaća podršku kroz tijek bolesti do same smrti. Međutim, još uvijek izrazito veliki broj bolesnika ulazi u sustav palijativne skrbi u poodmakloj fazi bolesti, što ukazuje na kasno prepoznavanje stadija bolesti i nepravovremeno pružanje potrebne podrške i skrbi palijativnom bolesniku, a i njegovoj obitelji. Iz svega navedenog vidljiva je važnost daljnjeg razvoja palijativne skrbi u RH. 11. svibnja predlaže se za Nacionalni dan palijativne skrbi kako bi se istaknula važnost uspostave i održivosti sustava palijativne skrbi u RH. Proglašenjem Nacionalnog dana palijativne skrbi postigla bi se veća angažiranost šire javnosti, te bi se palijativnoj skrbi dala dodatna važnost, palijativni bolesnik i njegova obitelj bili bi pravovremeno upoznati i sa mogućostima skrbi i uopće sa značajem palijativne skrbi. Premalo se priča o palijativnoj skrbi, pacijenti ne znaju prava koja imaju u palijativnoj skrbi, ona postoje, ona su implementirana u sustav, ali palijativni pacijenti, jednako kao i dio obiteljskih liječnika ne znaju da to imaju zaista pacijenti pravo. Ujedno potaknula bi se šira zajednica da osvijesti mogućnost postojanja uopće palijativnog bolesnika u njegovoj blizini i da mu pruži podršku. Ujedno potaknulo bi se uključivanje većeg broja volontera i razvoj dodatnih resursa podrške i pomoći oboljelima i njihovim obiteljima. Od posebne je važnosti i edukacija budućih zdravstvenih radnika u palijativnoj skrbi i njihova senzibilizacija kroz sustav školovanja, kako bi razvili empatiju i bili spremni pronalaziti bolja rješenja za najranjivije skupine bolesnika. Ja sam bila učesnica Prvog simpozija palijativne medicine koji je organizirala prof. Jušić i bio je u Karlovcu kolegice Marić, nije bio u Zagrebu, kao mlada anesteziologinja, dakle skroz na nekakvom početku svoje karijere i tada se sjećam prof. Jusić, Jušić, koja je vrlo jasno rekla da ne budemo li educirali buduće zdravstvene radnike, a vezano uz palijativnu skrb i malignu bol, da nikada nećemo doći do onog konačnog ishoda kojeg želimo. Eto, od tada je prošlo puno godina, nismo ih iškolovali, a trebali smo. Najvažniji učinak proglašenja nacionalnog dana je podrška svim ljudima koji se suočavaju sa uznapredovalom neizlječivom bolešću, kao i sa njihovim obiteljima, da nisu sami u bolesti i da postoji sustav koji će im pomoći u ublažavanju boli i patnje. Ali da naravno, moramo o tome puno pričati, zato postoji taj nacionalni dan i veselimo se proglašenju nacionalnog dana kako bismo dali važnost i onim ljudima koji sudjeluju u odgovoru za palijativne pacijente. Vjerujem, uvjerena sam da će svi zastupnice i zastupnici HS podržati Prijedlog proglašenja Nacionalnog dana palijativne skrbi u RH i dati podršku aktivnostima koje su usmjerene na podizanje svijesti o pravovremenom prepoznavanju i potaknuti nas sve zajedno, jel to je naša zajednička odgovornost, bili mi političari ili ne bili političari, da se bavimo palijativnom medicinom, da se bavimo palijativnim pacijentom i da zaista ukazujemo da je to nužno i civilizacijski doseg koji moramo dostići. Ujedno koristim ovu priliku zahvaliti se svim volonterima, udrugama, zdravstvenim radnicima, pružateljima palijativne skrbi na zaista nesebičnom darivanju podrške i zalaganju za palijativne bolesnike i njihove obitelji, pružanju pomoći u trenucima kada su bolesnici i njihove obitelji najranjiviji, kada im upravo suosjećanje ublažava bol i olakšava nositi se sa izazovima bolesti.

Hvala. Gđa. Andreja Marić započinje sa pojedinačnim raspravama. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Ja ću u ovoj pojedinačnoj raspravi malo približiti kako se organizira palijativna skrb u Međimurskoj županiji. Kad sam vam navela onu adresu www.palijativnaskrb.hr zapravo možete vidjeti kako je i u drugim županijama. Međutim, svoju županiju ističem u prvom redu stoga što imamo određene, rekla bih, korake odrađene gdje stvarno možemo reći da smo evo u nekakvom vrhu pružanja palijativne skrbi. Kako sam spomenula prof. Anicu Jušić, kao …/Govornik se ne razumije./…hospicija i palijativne skrbi u RH, tako se i mi Međimurci možemo ponositi sa našom prvom magistrom palijativne skrbi, to je medicinska sestra odnosno sada magistra Renata Marđetko, udana je sada Bermanec, koja je naše gore list, rođena je u Kotoribi u Međimurju i koja je nakon završenog školovanja u Medicinskoj školi u Varaždinu odnosno u Rijeci otišla na doškolovanje u Veliku Britaniju i tamo je prvo radila kao dadilja za hendikepiranu djecu, pa članica volonterskog tima za palijativnu skrb, a zatim je u Londonu upisala i završila Studij palijativne skrbi i upravo je London odnosno Velika Britanija je rekla bih perjanica što se tiče edukacije odnosno razvoja palijativne srkbi. Tako da i s te strane se evo možemo pohvaliti. U našoj županiji što se tiče palijativne skrbi djeluje patronažna služba, zdravstvena njega u kući, Županijski koordinacijski centar za palijativnu skrb gdje nam je upravo magistra znanosti Renata Bremanec naša koordinatorica, mobilni tim za palijativnu skrb pri Domu zdravlja Čakovec, ambulanta za liječenje boli, stacionarna palijativna skrb u Županijskoj bolnici Čakovec, dakle postelje za palijativnu skrb kojih imamo samo dvije i ono što podržavam je da se od strane ministarstva zaista poveća broj kreveta za palijativnu skrb. Također imamo i posudionicu gdje djeluje zapravo pre…, u sklopu udruge pomoć neizlječivima, u Međimurskoj županiji djeluje i posudionica pomagala i upravo ta udruga pomoć neizlječivima sudjeluje u razvoju i pružanju palijativne skrbi, vodi posudionicu ortopedskih pomagala kroz koju besplatno posuđuju pomagala palijativnim bolesnicima. Udruga pomoć neizlječivima kojoj je načelu upravo magistra Renata Bermanec, djeluje od 2010.g. kada se zahvaljujući jakoj suradnji sa domom zdravlja i obiteljskim liječnicima, županijskom bolnicom, Zavodom za hitnu medicinu Međimurske županije, Zavodom za socijalni rad Čakovec, razvila u asocijaciju koja direktno utječe na rast kvalitete života cijele zajednice, a osobito što pomažu palijativnim pacijentima i njihovim obiteljima. Volonteri su educirani za pružanje emocionalne podrške i psihološke pomoći obitelji umirućeg pacijenta, a uključeni su i u održavanje različitih radionica, pa je evo tako bila kod nas i nedavno održana, održano predavanje na temu „Podrška u žalovanju“ 12.12. gdje je evo i naša Renata Bermanec kao predsjednica Udruge pomoć neizlječivima sa socijalnom radnicom Oliverom Kapetanović zapravo imala imala kao cilj radionice, pojasniti proces žalovanja, ako osoba žaluje za nekim, poznaje osobu koju žaluje ili želi znati više o žalovanju u slučaju da se nađe u sličnoj situaciji. Tako da su itekako važne udruge, evo još jednom velim, Udruga pomoć neizlječivima u sklopu koje djeluje i posudionica pomagala. Osim toga, kod nas u Međimurju je 2018., 27. i 28. rujna bio stručno znanstveni skup „10 kompetencija u palijativnoj skrbi“ gdje su bili između ostaloga predavači i iz Velike Britanije, već sam rekla da oni imaju najrazvijeniji sustav palijativne skrbi i tu su bile obrađene teme, koncept palijativne skrbi, timski rad, komunikacija, etika, fizički simptomi, psihosocijalna skrb, duhovna skrb, žalovanje, briga za one koji brinu o palijativnim bolesnicima. Program realizacije palijativne skrbi pokrenut je i u drugim žu…, još nekoliko županija, ali evo međimurski sustav je u samom vrhu zbog uspostave skrbi i na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i na bolničkoj razini. I upravo i u sklopu ovog pružanja skrbi i u smislu bolnice, ne samo da su tu kreveti nego i naš bolnički tim za podršku palijativnoj skrbi gdje naše kolegice, anesteziologice između ostalog, zapravo volonterski najvećim dijelom zapravo obavljaju svoj posao, tako da odnosno poziv ja bih rekla, za pomoć palijativnim bolesnicima odnosno njihovim obiteljima. Kod nas u bolnici je posloženo tako da pacijent za kojeg prepoznamo, a već sam govorila nešto u ime kluba o tim alatima pomoću kojih se služimo da prepoznamo da li je netko palijativni bolesnik ili ne, zapravo obavijestimo taj bolnički tim za podršku palijativnoj skrbi, koordiniramo sa Centrom za socijalnu skrb i sa našom evo koordinacijom, koordinatoricom za palijativnu skrb upravo zato da bi se na vrijeme pružila pomoć i podrška pacijentu koji izlazi iz bolnice. Evo kao što je i kolegica rekla, treba biti sve spremno za takvog bolesnika, a ne onda zadnji dan ili predzadnji dan hospitalizacija, joj ko će sad za pacijenta brinuti, pa onda familija veli nemamo uvjete, onda drž ne daj traži gdje će se pacijenta smjestiti, hoće li dobivati adekvatna pomagala, antidekubitalni madrac itd., znači to se treba zapravo još tijekom hospitalizacije planirati na vrijeme, a ne zadnji dan i upravo zato zato još imamo jako puno posla i mi kao zdravstveni profesionalci i, rekla sam već, i socijalni radnici koji su u to uključeni, zapravo cijeli sustav koji mora pružiti podršku takvom pacijentu odnosno njegovoj obitelji. Nešto je evo kolega Ostojić spomenuo jel nas Međimurce da smo inovativni u mnogo stvari, pa evo kod nas planiramo izgradnju palijativnog centra odnosno ne samo ne izgradnju ono od prve cigle nego imamo već jednu zgradu to je Feštetićeva kurija koja je u bolničkom krugu koja postaja Palijativni centar Međimurske županije i upravo u travnju je 27. travnja je potpisan ugovor za izgradnju projektne dokumentacije kojom Međimursku županiju i Bolnica Čakovec kreću u rekonstrukciju te Feštetićeve kurije s osnivanjem palijativnog centra. To je projekt koji je zapravo dugo planirani u zadnjih nekoliko godina i upravo i ima cilj da se jača palijativna odnosno stručna skrb za neizlječive pacijente što je naravno velika potreba današnjice. Imat će 25 palijativnih pacijenata koji će biti smješteni u 15 soba, naravno da treba kompletirati i stručni kadar. Nedostaje po cijeloj Hrvatskoj zapravo i medicinskih sestara i fizioterapeuta, psihologa, liječnika specijalista to će naravno biti problem i kod nas, ali evo i županija je obećala da će se tu angažirati u toj Kuriji Feštetićevoj znači tom centru će biti smješten i naš mobilni palijativni tim tako da u svakom slučaju evo veliki korak za unapređenje palijativne skrbi i to sigurno ne može biti bez podrške zapravo svih dionika u Međimurju, ali zapravo i bez podrške i resornog ministarstva. Za taj palijativni centar projektna dokumentacija je vrijedna 122 tisuće eura. Dakle, adaptacija i dogradnja je tog paviljona, znači nije da se on od prve cigle ide, ali velim puno će zapravo značiti našim građanima. Što se tile ove Udruge pomoć neizlječivima i već spomenute naše magistre Renate Bermanec, evo tu ću je malo zapravo citirati i reći da je i sama, sama zapravo potvrđuje što je najteže pri radu s neizlječivima, kaže ovako „Meni osobno to što jasno znam prepoznati što im je potrebno, a često nemam dovoljno načina da pomognem. Vidiš, znaš, a nema nas dovoljno. Teško mi je vidjeti da još uvijek ili više ne ne razumijemo da je ljudima koji umiru potrebno nešto drukčije od onih koji će za dva mjeseca ozdraviti.“ Kaže da misli da imamo dobre stručnjake i puno znanja u medicini i skrbi, ali nemamo dovoljno osoblja na svim razinama zdravstvene zaštite u bilo kojoj službi. Tako da evo i pridružujem se i njezinom apelu i evo sama sam medicinar i jako dobro znam s kakvim se problemima i mi koji radimo u bolnici susrećemo sa nekakvim smještajem palijativnih bolesnika, tako da ćemo evo nadam se će i ovaj dan kojeg ćemo proglasiti nešto pridonijeti tome da se podigne razina svijesti o tome što jest palijativna skrb i kakve su potrebe naših sugrađana oko palijative, a nikad zapravo ne znamo koga će od nas to zahvatiti. Rajko (Nezavisni)** Pa upravo tako, Međimurje naprosto dosadilo čekati, dosaditi vjerovati futuru Ministarstva zdravstva sljedeći dva tjedna, sljedeća dva mjeseca, sljedeće dvije godine i krenili ste sami. U pravu ste, inovativni ste, nisam shvatio da li ste rekli, ali vi planirate palijativu i za djecu što je izvanredno, nažalost potrebno, ali izvanredno i po tome ste inovativni. Osim što ste inovativni bili ste naravno iako nije bila agresija na Međimurje, barem ne u ovom ratu, nekim prethodnima je bilo, kako vi kao endokrinolog gledate na probleme hrvatskih branitelja? Ne samo što imaju vaše bolesti i moje bolesti nego nažalost sve više i više zahtijevaju palijativnu skrb jer su išli u rat sa 25, 30 godina kao ja je li, on je još mlad, ali mi malo stariji moramo češće obilazit liječnike, neki od nas moraju dobiti palijativu, ali nemaju gdje g. potpredsjedniče Medved, nemaju gdje. Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega. Da, između ostaloga će se da vam prvo odgovorim što se tiče djece u tom palijativnom našem centru će biti i dvije sobe za tzv. … care odnosno za privremeni boravak djece s razvojnim poteškoćama koji zahtijevaju 24-satnu skrb kako bi se zapravo roditelji-njegovatelji osnažili. Tako da naravno da prepoznajemo da palijativna skrb nisu kao što sam rekla samo odrasli bolesnici nego i djeca. Što se tiče i branitelja i zapravo drugih skupina, naravno da je itekako važna sustavna podrška svima pa i našim braniteljima od kojih su mnogi evo i zahtijevaju zapravo intenzivniju skrb, al tu bi zapravo spomenula da je nekakva možda naša budućnost ono što bismo trebali na nivou cijele RH razmišljati i o dnevnim boravcima za palijativne bolesnike

Hvala potpredsjedniče. 238. kako ne bi ostalo neinformiranost naših građana, ja znam da prof. Ostojić radi svoj posao i zaista ga radi fantastično, ali ne dolazi često u Sabor, pa profesore onda smo prošli tjedan, a prije toga je bilo prvo čitanje donijeli izmjene i dopune Zakona o braniteljima kojim su uvršteni stacionarni smještaji za

to je problem, kraj mandata. To se radi na početku mandata ako radite svoj posao. I nisam vam često u Sabornici al često u sabornici, A u sabornici obzirom da primam nula kuna, nula lipa, nula eura, nula centi i kad bi to stavili per capita, pa ja mislim da sam puno više od onih koji dobijaju ovdje punu plaću. Ne mislim na vas. Puno, puno više od njih. Puno, puno, puno više od njih. Puno, puno više. Ivanović, vidim da me gledaš. Bravo Ivanoviću! **Radin,

dakle jest kraj mandata, ali složit ćete se sa mnom bolje ikad nego nikad. Ali prije toga kroz ovaj mandat prethodni su se napravila četiri veteranska centra koja su sada u punoj funkciji u koje ljudi dolaze po tri tjedna naši branitelji kako bi se ne samo fizički, nego i psiho socijalno pomogli

Gospođa Renata Sabljar-Dračevac, Ja sam stvarno ugodno iznenađena ovim svime što vi navodite za vašu županiju i slažem se sa vama da bi nam trebali i dnevni boravci u koje će se primati palijativne pacijente, naravno sukladno njihovim potrebama. A ono o čemu danas uopće nismo pričali je ambulanta za bol, dakle radi se nešto ali to je krucijalno pitanje da je ona doista dostupna. Drago mi je u svim dijelovima Hrvatske to stalno naglašavam, jako mi je drago je kod vas udruga pomoć neizlječivima preuzela funkciju posudionice, ali ja smatram da bi to ipak trebalo bit na razini države, jasno strukturirano i svim pacijentima dostupno. …/Upadica Radin:

koja radi radnim danom jel' od 7,30 do 15,30. Vjerujem da je i u mnogim bolnicama također postoje ambulante za boli, ali one su jako važni dio ovog sustava. Tako da svaka čast evo i kolegicama, kolegama koji tu zapravo također pružaju skrb. Jer neke anesteziologice, evo kod nas konkretno dr. Dženana Mulaomerović koja je uz kolegicu Selmu zapravo njih dvije su dio i onog volonterskog tima što sam rekla, bolničkog tima za za support. I svakako ovo što ste rekli za posudionice pomagala kod nas i eto preko udruge, ali slažem se da je to trebalo biti sustavno na razini cijele Hrvatske. Kod nas evo konkretno ono što je podatak magistre Renate da je kod nas sigurno jedno 600 bolesnika u Međimurju koji su u potrebi za pomagalima … …/Upadica Radin: Hvala./… … ali potrebe rastu svakim danom sve više. Evo hvala. **Radin, Furio Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Marić lijepo je što ste spomenuli primjer dobre prakse i koliko je razvijeno to u Međimurskoj županiji. Ja bih ovdje spomenuo i bolnicu Sveti Rafael koja na području Slavonije u koju na žalost idu i neki pacijenti iz Zagreba. Problem prekapacitiranosti internističkih, kirurških kreveta, psihijatrijskih kreveta radi nedostatka razvijene palijativne skrbi je nešto što svakako upućuje da je potreban daljnji razvoj za one koji se bave palijativnom medicinom. Taj razvoj ide nepodnošljivo sporo, ali mi ne smijemo smetnuti sa i gledati isključivo kroz medicinsku prizmu kad netko kaže sve me boli. To ne znači samo da mu trebamo dati morfij. Naravno da mu treba dati morfij, ali taj jedan egzistencijalni strah je nešto što neprestano poziva na jedan multidisciplinarni pristup i da se te duhovne potrebe bez obzira je li netko religiozan ili ne također uzmu u obzir. **Radin, Da, hvala lijepa. Kolega pa upravo o tom aspektu sam i govorila kad sam pričala u ime kluba. Naravno da mora biti multidisciplinaran, interdisciplinaran pristup i svako je problem što ste i sami rekli zapravo velike su potrebe, a premalo je kapaciteta. Evo ja sam internist između ostaloga. Jako dobro znam kako je kad imaš palijativnog bolesnika, nemaš dovoljno palijativnih kreveta. Zato sam rekla da me raduje da se eto bude zapravo više kreveta priznalo kao palijativnih kreveta po bolnicama, pa onda evo često te palijativne bolesnike nemaš drugdje smjestiti nego u akutne krevete. Mi recimo surađujemo sa bolnicom Novi Marof, ali moram reći da bez obzira na i njihov trud i želju da pomognu oni su također potkapacitirani za sve potrebe. I onda vam je to tako. Ne možeš pacijenta smjestiti, pa pokušavaš nekakve ono dogovore itd., pa jednog pacijenta tjedno. Znači to su sve problemi koji postoje u sustavu, pa nedostaje liječnika u mobilnom timu i tako. niz je problema koje treba sustavno riješiti na razini Republike Hrvatske i ja se nadam da će i ovo povećanje proračuna tome nešto pridonijeti da ojačamo palijativnu skrb. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Ostojić imate vašu raspravu. Kažu skeptici uglavnom biti nemoćan ili star bolje je ne roditi se u Hrvatskoj. Sustav je okrutan kažu skeptici. Ha možda je to i realno, možda je to i realno. Da li svi imamo jednake šanse? Da li svi imamo šansu biti o.k. imamo šansu biti novi ministar, barem vi iz HDZ-a. Takva brza promjena da je to hokejaški. Ali da li imamo svi bit šanse biti u Upravi HEP-a, škole, biti nastavnici? Pa nisam baš siguran. Možda su skeptici u pravu, možda je stvarno tako. Palijativna skrb afirmira život, to je ključno, to nema veze s eutanazijom, ona afirmira život, dakle dat život danu, dat kvalitetu života i to je po meni ključna poruka. I svi ste se ovdje složili čujem i sada pohvalio i Ćelić i HDZ, ovi ostali šute jer ih nema i SDP i mi i Socijaldemokrati da je Međimurje primjer dobre najbolje prakse, samo dajte im da to naprave, nemojte im to otet. Zašto? Jel svaka soba, svaki krevet, svaka postelja za palijativnu skrb i u Svetom Rafaelu jer sam također učestvovao je velika Ćeliću kao kuća, veća od Sabora. Za pacijenta koji treba palijativnu skrb, za njegovu obitelj taj krevet je veći od Sabora, veći od Markova trga i to morate shvatit i to se riješi ovako,

to htjet. Zato još jedanput, sjetite se da su nas napustile kolege iz Sabora u naponu snage, nitko na to nije imun. Palijativna skrb ili hospicij mjesto je rastanka, mjesto je suza, ali mjesto je i pjesme skoro ko Sabor, oni koji plaču il idu u zatvor ili odlaze iz Sabora, oni koji se smiju, smiju se novom mandatu, slušat će šta im kaže šef kluba. Ali ponovit ću svi ćemo jednom otić. Četri ili pet su već industrijskih revolucija, svaka industrijska revolucija je nešto nosila, para jel tako, vlakovi, parobrodi čudo, struja, nafta, naš Tesla, nafta, kompjutori 4. industrijska revolucija, sad je 5. industrijska revolucija i znate šta da su nam te industrijske revolucije uz nas medicinare i znanost donijeli? Donijeli su nam mogućnost zdravog starenja. Čini mi se da u Hrvatskoj 50-ak ljudi iznad 100 godina prima mirovinu, molim Boga da svi ovdje doživite 100 godina i primate mirovinu, vi koji ćete dobiti saborsku, primat ćete saborsku, ja saborsku neću moja je veća koju sam zaradio u bolnici, ali starost, je 21. stoljeće, ali starost je što? Starenje? Luksuz, a luksuz košta. Ružno rečeno nisu moje riječi nego jednog pametnog ekonomista, luksuz košta. I zato je važno Međimurje kao dobra najbolja praksa, zato je važna i najmanja županija imaju župana koji je rekao dosta kanite me se više obećanja, dva tjedna, dva mjeseca idemo to napravit, pa dajte apelirajte vi s iz pozicije da napravite nešto u sljedeća tri mjeseca ili će novi ministar ili ministrica to napraviti. Hrvatski branitelji to sam pito već pa neću ponoviti, su u ozbiljnoj situaciji iako naravno da su napravljena velika četri palijativna centra, međutim hrvatski branitelji, a i mi ostali svi naši građani živimo u 21. stoljeću osobito nakon covida i sličnih stvari gdje je epidemija malignih bolesti i broj palijativnih pacijenata, broj palijativnih kreveta raste iz sekunde u sekundu. a moram reć nije pristojno kad je nema, ali ne može ona reći, ja mislim ja barem ne bi na njenom mjestu rekao, citiram „pacijenti ne znaju šta imaju pravo, liječnici obiteljske medicine ne znaju šta imaju pravo“, nemojte to govoriti to naprosto nije pametno, imala je već štrajk hitnjaka, sad će imati štrajk liječnika obiteljske medicine. Svi sve znamo i možda je to ona prva rečenica, uglavnom biti nemoćan ili star bolje je ne roditi se u Hrvatskoj, kažu. Nemojte optuživati liječnika obiteljske medicine da ne znaju, nemojte ljude koji mole krevete, kume krevete, kume smještaj reći da ne znaju svoja prava. Nije fer, nije pošteno, politički je to glupo, vrlo glupo. Ljudski kapital nam je važan, Hrvatska ima sjajan kapital, prekrasan krajobraz, super vodu, imamo neobičan oblik, ali super državu, imamo drugo odličan ljudski kapital i dajte dozvolite da taj ljudski kapital u zdravstvu u palijativi napokon nađe svoje mjesto. Educirajte naše sestre, educirajte naše liječnike, sve ono što vam je bilo napisano, sve ono što vam je napravljeno napravljeno prije desetak godina. I na kraju, entuzijazam postoji, prvaci smo svijeta u transplantaciji organa najkompliciranijoj metodi, ali sustav je to prepoznao, sustav, tadašnji ministri, 25 godina prije iz različitih političkih stranaka su to prepoznali. Tak i ovdje, palijativa ima svoj entuzijazam, dakle entuzijastične i liječnike i sestre i psihologe i njegovatelje, ali sustav ih naprosto ne prepoznaje. I zato još jednom, dobro je da imamo primjer dobre ili najbolje prakse, dobro je da imamo, hrvatska riječ benchmarking jel tako, da imamo benchmark, a to je Međimurje, ugledajmo se u njih i pokušajmo to implementirati što je moguće prije, a zamolite vi koji imate utjecaja na administraciju zdravstvenu da od 1.1. to je pravilnik rješava, naprosto bude bolji. Hvala vam **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, evo par stvari ću ovdje istaknuti pa vas molim komentar. Već sam bila govorila, dakle HZZO nije, naš sustav nije zapravo ugovorio palijativnu skrb onako kako treba. Dakle, palijativni bolesnici trebaju njegu 7/24 odnosno 24/7 jel, a mobilni palijativni timovi, patronažne sestre, njega u kući itd. ne rade vikendom, noći i to je problem. To je prva stvar. Druga stvar, vadila sam si malo podatke iz Izvješća zavoda, HZJZ-a o radu bolničkih ustanova i općenito zdravstvenom sustavu i mi smo odma iza Cipra po potrošnji u bolnicama, znači 50,78% zdravstvenog novca troše bolnice, na preventivu trošimo samo 4,4% zdravstvenog novca, za dugotrajnu njegu izvan bolnica 2,65%, Austrija troši na to 13%, Irska 21%, Švedska 25%, Nizozemska 27%. Mislite li da će ovo povećanje broja palijativnih kreveta riješiti problem? Mislim da neće, treba nam i van bolnička skrb…/Upadica Radin: Hvala, vrijeme./…i evo komentar na ovo što sam rekla, hvala. dobro je da imamo Google, dobro je da to sve piše, dakle sve je potpuno, potpuno jasno. Dakle sve se može kad se hoće, posebno kad vam to dozvoljava podzakonski akt koji je pravilnik koji se napiše danas i u 7 dana stupa na snagu. Ponovit ću, moj slučaj kad sam obnašao funkciju ministra zdravstva odmah smo 11. svibnja 2012. započeli sa odjelom i kao što ste vi rekli kolegice …/Govornik se ne razumije./… to je prvi ugovoreni odjel, odmah je počeo HZZO to plaćat, pa mora plaćat za ime Boga. Rijeka,

2005. obitelj je dala lovu, dala je, slažete se da sam u pravu, dala je lovu, dala je zemljište, 15.g. je to trajalo, ali sve su ljudi dali, dobri ljudi, ljudi koji brinu o drugima, dakle sve se može ovako.

Pa evo, svašta ste dotaknuli prof. Ostojiću, i kvalitetu života koja nam treba negdje biti cilj jer upravo je to važno da se palijativnom bolesniku što duže, što kvalitetnije osigura kvalitetan život. Jako je važno razvijati suosjećanje zajednice i na tome treba svakako raditi i to je jedno razdoblje odlaska koje definitivno treba omogućiti da bude što kvalitetnije, da li u hospiciju, da li u kvalitetnoj kućnoj njezi odnosno u kući s obitelji košto naši pacijenti izražavaju želju. Ali evo ja bi se negdje malo vratila na ovu strategiju, znači evo mi ćemo sad, drago mi je da sam čula danas da je u zadnjoj fazi donošenje ove strategije. Što vi kažete na ovu pauzu, od 2020. praktički do '24. mi nemamo

Pa da, vi ste predsjednica odbora, vi to znate sigurno ovaj točno. Ja to ne mogu vjerovat, potvrđuju mi i kolegice i kolege. Pa to je to, boli ih briga, ne zanima ih, bave se drugim stvarima, bave se privatnom praksom, pogledajte u međuvremenu nije bilo strategije kako su privatne klinike narasle, kolko love oni uzimaju, naše love, naše love, a mi ne dajemo palijativi. Ponovit ću „Ne životu više dana nego danu više života“, to je kvaliteta života. Ponovit ću, palijativa nije eutanazija, palijativa nije asistirano samoubojstvo, palijativa je temelj, ključan pokazatelj vrijednosti sustava, kao što smo prije 30.g. Svjetska zdravstvena, pustimo Svjetsku zdravstvenu, ali druge organizacije rekli broj darivanja organa, transplantacija je temelj sustava, danas je to palijativa. Tamo smo prvaci,

isključivo hospicijska briga. Prečesto se u javnom diskursu stavlja znak jednakosti između ta, te dvije riječi palijativna skrb i hospiciju. U interesu informiranja javnosti koja možda ovo sad prati ja bih vas molila da kao liječnik pojasnite točno u kojem trenutku u sustav palijativne skrbi ulazi, ulaze hospiciji i, a u kojem trenutku zapravo počinje u startu palijativna skrb i što sve ona podrazumijeva prije nego što se dođe do hospicija? Da, to je kolegica Sabljar već rekla, ali ponovit ću, dakle to je samo dio palijativne skrbi. Kolegice Glamuzina, i vi ste u pravu, to je završna faza palijativne skrbi je li nažalost postoje problemi koji se ne mogu riješit novcem, opet jedan američki biznismen. Ima puno problema u životu, ali problem koji se može riješit novcem nije problem, on se čas posla riješi, ali postoje problemi koji se ne mogu riješit novcem, to su bolesti, terminalne bolesti, rak, rak, krvarenje, ne mogu se riješit novcem i tu sustav palijativne skrbi stavlja svoju ulogu kada, opet engleska riječ BSC, best support chair, kada mi liječnici ispucamo sve kolegice Glamuzina i kažemo terapija BSC, best support chair, tad ide palijativa, mobilni timovi, palijativa kući, a nažalost kad BSC prestane onda dođe vrijeme za odlazak, za prelazak, za oazu, onda dolazi hospicij. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani prof. Ostojiću, stručnjaci koji se bave palijativnom skrbi kažu da odnos prema umirućima u RH nije dobar i mi smo puno puta, cjelokupno društvo teži institucionalizaciji, nastavljajući se na ovo što je kolegica Glamuzina govorila, institucionalizirati teške bolesnike i umiruće, a zapravo je to kontraefekt. ovdje bih također spomenuo dr. Julijanu Franinović Marković iz Pule koja je već 20 godina aktivna na polju promicanja palijativne skrbi koja je ove godine dobila nagradu od strane Istarske županije i zalaže se za istarski hospicij, i ona kaže zapravo da nam upravo ti umirući pomažu da se susretnemo u perspektivi i sa vlastitom nemoći, sa ovisnosti o drugima i jednostavno i mi ćemo biti u situaciji da ćemo biti umirući. Sad ste spomenuli kolegicu, puno imena smo tu čuli diljem Hrvatske, Pula, Zagreb, profesorica Jurić koja je preminula, Čakovec, Međimurje, Split, a što su to? To su entuzijasti, ali sustav ne funkcionira to je poanta, sustav ne funkcionira. Ne mogu to usporediti i ne želim usporediti nemojte me krivo shvatiti, ali kad pitate enologe ko radi najbolja vina, znate koji je odgovor? entuzijasti, ljudi koji to vole, ljudi koji su razvili sustav. Nije to nikakva usporedba s medicinom, ali to je tako, morate to volit, morate to imat u srcu, morate to želit, morate patit da vas sustav prepozna. Mi smo prepoznali ponovit ću Hebrang, Reiner, … Rukavina kojem sam ja bio zamjenik transplantaciju, prvaci smo svijeta. Dalić nažalost nije uspio, mi jesmo, medicina je uspjela, prvaci smo svijeta.

Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo ja dobro slušam vaše istupe, sjećam se možda i od godinu dana kad ste rekli primjerice ako se u Americi dogodi da imam prometnu nesreću il nešto slično odma vas pitaju vaše osiguranje i tako ako sam dobro citirao star i nemoćan u Hrvatskoj znači bolje ne rodit se, pa mi se čini malo to u kontradikciji, iako mislim da i vi zasigurno ste stava da i ljudi, a posebno medicinsko osoblje ima itekako empatiju i da područje palijativne skrbi itekako se još može i mora učiniti. Spominjali ste i Splitsko-dalmatinsku županiju, istina je sestre Matošić, sad da ne širimo priču donacija hvalevrijedna, ali ja bi spomenio u međuvremenu da imamo na području Splitsko-dalmatinske županije pet stacionara Imotski, Sinj, Brač, Makarska, Vrgorac djelomice i da su zapravo ti stacionari jedan vid palijativne skrbi, iako u posljednje vrijeme imam palijativne i stacionarne krevete …/Upadica Radin: Hvala, hvala./… ali to je također znači nije bilo da nije bilo ničega. Tako je kolega Brčić, ali te sestre Matošić su umrle, nisu vidjeli šta su dali narodu, umrle su prije par godina. Radili ste 17 godina ne vi, nego oni koji su radili, da su bar u 12 vidjeli bi šta su ostavili. Ma ja sam citirao skeptike kolegice Brčić niste čuli, bolje bit star i nemoćan nego rodit se u Hrvatskoj, skeptik. Ja nisam skeptik, ja nisam ja mislim da je Hrvatska zemlja čudo. Ja sam mogo radit bilo gdje, dakle ponude sam imao na stolu uvijek sam se vraćao ovdje, a obišao sam cijeli svijet nekoliko puta, zato što mislim da se u Hrvatskoj treba ostati, živjeti i raditi, ali raditi … što ostane. Ja kad se pogledam unatrag pa nije bilo loše, transplantacija reko sam zahvaljujući Hebrangu, Reineru, …. Medicinski pomognuta oplodnja, pa nije bilo loše. Rebro,

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Reći ću ovako odmah na početku da me kolega Ostojić pitao kad sam došla da što ću ja tu sad govorit o medicini kad se medicinom ne bavim. Sasvim logično pitanje, međutim medicina je sustav koji se ne tiče samo osoba koji ju prakticiraju nego osoba na kojima se medicina prakticira, tako da ja kao pacijentica ili kao član obitelji ili prijatelj nekih pacijenata itekako, itekako me se tiče kako medicinski sustav u Hrvatskoj funkcionira. I ono što mogu reći da je zapravo ironično za primijetiti kako je zdravstveni sustav zapravo i sam bolestan sustav, ne funkcionira za one za koje bi najviše trebao funkcionirati i tužno je znati koliko sam puta čula od prijatelja, od obitelji jednu istu izjavu, jadan je onaj koji nema koga nazvati onda kad je bolestan. Tužna je spoznaja kako zdravstveni sustav zapravo funkcionira kao sustav veza i povezanosti. Svi, svi koji smo danas ovdje, svi imamo poznajemo barem jednu osobu iz nekog užeg kruga prijatelja ili obitelji koja se itekako namučila u borbi sa svojom teško izlječivom ili neizlječivom bolešću. Suludo je i bahato misliti da se ne funkcionirajući zdravstveni sustav ne tiče svih nas, bahato je misliti da samo zato što imam novaca pa si mogu priuštiti liječenje u nekoj drugoj zemlji gdje to dobro funkcionira da se neće u nekom trenutku taknuti nekog našeg, nekog koga volimo. Bitno je poboljšati sustav ovdje u ovoj zemlji za naše građane, a ne računati na to imam li ili nemam novaca da odem negdje drugdje da me netko drugi izliječi. Palijativni sustav je kompleksan i sveobuhvatan ili bi barem takav trebao biti, ne bi se smio svoditi niti u primislima niti u krivoj koncepciji ni liječnika ni građana samo isključivo na hospicijsku ne smije se dešavati da pacijent kad mu se kaže da je palijativni to sebi prevede u glavi u svojoj glavi poslat će me u hospicij da umrem, ne može se dešavati da jedna onkološka pacijentica od momenta kad joj je uspostavljena dijagnoza do svoje prve kemoterapije nikad ne vidi svog onkologa, nikad ne sazna tko je on, nikad se s njim ne konzultira, ne zna koje su joj opcije, koji je plan terapije. Nikad ne zna što će se dalje s njom u hrvatskom zdravstvenom sustavu dešavati. Ne smije se desiti da nakon što je iznimno teško podnijela prvu kemoterapiju joj neka medicinska sestra u prolazu kaže pa sama si je kriva što nije tražila tabletu. Navodno postoji neka tableta koja se traži, koja se uzme prilikom kemoterapije da bi smanjila mučnine i smanjila bol. Je li to ta pacijentica treba znati? Je li danas pacijenti u Hrvatskoj moraju završavati Medicinu da bi znali u slučaju ako se razbole ne što imaju pravo, nego da joj netko onako u prolazu kaže pa šta nije tražila tabletu. Pa šta joj nije njezin liječnik rekao da na tu tabletu ima pravo? Zašto se moraju njezina djeca doma boriti i snalaziti na razno razne načine da bi joj priskrbila lijekove koji će joj olakšati izdržavanje bolesti. Ne smije se također dešavati, ovo su istinite priče koje prenosim, da supruzi bolesnika njegov liječnik izgovara da nema smisla trošiti resurse na poboljšanje kvalitete života tom pacijentu jer je neizlječiv, jer je trošiti resurse na njega jednako kao da pošaljete nogometaša u utakmicu, nogometaša koji nema jednu nogu jer on nikad gola nikad dati neće. Zašto bi trošili sredstva na njega, a uz to će njegov negativni rezultat liječenja koji je neminovan negativno utjecati i na statistiku izlječenja tog liječnika. To su strašni momenti koji se dešavaju hrvatskim građanima koji nemaju koga nazvati u trenutku kad su bolesni, u trenutku kad se suočavaju sa najtežim periodom svog života, a to se dešava. Na žalost, takav nam je sustav. Onaj koji nema koga nazvat njemu se kaže da se njega ne isplati liječiti, jer će na žalost negativno utjecati na statistiku izlječenja tog pacijenta. Potrebno je mijenjati cijelu paradigmu palijativnog pristupa palijativnoj skrbi u Hrvatskoj. U klubu Socijaldemokrata to razumijemo. Počeli smo se s time baviti, konzultiramo se sa liječnicima. Kad su svi već spominjali ovdje razno razne liječnike spomenut ću i ja liječnicu Katiju Ćulav koja se tim sustavom bavi u Zagrebu, koja se trsi, koja pokušava radit sa svoje strane ono što može. Spomenut ću Udrugu Laverna koja se također time bave. Spomenut ću kolegicu Romanu Nikolić koja je amandmanom na proračun uspjela preusmjeriti neka sredstva u sustav palijativne skrbi. Ono što Romana ne zna i ne može naravno i odlučiti točno kako će se ta sredstva raspodijeliti ono na čemu a ne mogu reći inzistiram, ne mogu inzistirati da se traži one liječnike koji se time već bave, a danas smo ih svi ovdje spomenuli popriličan broj koji znaju gdje su rupe u sustavu, gdje nailaze na probleme kad se bave svojim poslom. Oni su ti entuzijasti koje je kolega Ostojić spominjao. I to je tužna činjenica da u velikom broju hrvatskih sustava i u obrazovanju, pa i u zdravstvu neke stvari ovise ne o funkcionalnosti sustava, jer on nije funkcionalan, nego o entuzijazmu pojedinaca. Tih pojedinaca ovdje ima dovoljno, ali nisu svi ujedinjeni. Ne postoji sustav koji će ih staviti sve na jedno mjesto i reći recite nam vi se time bavite već dugi niz godina gdje su problemi, koje probleme treba riješiti, gdje ćemo usmjeriti ovaj novac? Kako poboljšati taj sustav da on funkcionira od početka do kraja, da funkcionira i za medicinske radnike i za pacijente koji su se našli u situaciji da su postali dijelom palijativnog sustava skrbi. Svih nas se ovo tiče i ne smijemo ovo više ignorirati. Zahvaljujem.

Gamulin je naša vrsna onkologica. Dakle o palijativi i onkologiji. To je zbilja zadnje četiri godine palo kolegice Glamuzina, ali se apsolutno ne slažem sa vama da je zdravstvo takvo u ostalim segmentima. Prvaci smo svijeta u transplantaciji. Cijeli niz slučajeva rješavamo bolji nego Europa, nego Amerika zahvaljujući entuzijazmu, zahvaljujući kolegici Ćulav, Katju Ćural super da ste spomenuli. Dakle, sjajna kolegica. Dakle, da nemojmo dijeliti medicinu u bloku, nego podijelimo je na dio koji je loš, palijativa, onkologija sve što ste rekli uvjeren sam da je istina, jer i sa imam slične priče. Ali postoji cijeli niz stvari koje su …/Govornik Kad bi uspoređivali zdravstvo sa državnom upravom gdje se vi radili, kad bi uspoređivali zdravstvo sa obrazovanjem koje ste sad spomenuli, kad smo uspoređivali zdravstvo sa pravosuđem pa mi smo neću reći space shuttle

Ja upravo smatram da je to problem kolega Ostojić što moramo imati entuzijaste koji onda vuku cijeli sustav, umjesto da imamo sustav koji će generirati entuzijaste. Da je sustav funkcionalan ne bi bilo nužno da svi budu toliko entuzijastični, ne bi bilo nužno da netko iz vlastite strasti prema tome da pomogne nekome djeluje van serijski ili djeluje izvanredno bolje od prosjeka koji je postavljen nego bi sustav poticao i druge medicinske radnike da zato što sustav dobro funkcionira da se uključe u neki dio medicine koji je slabije funkcionirajući ako već inzistirate, a ne potpuno nefunkcionirajući u odnosu na druge sustave. slažem se sa vašim izlaganjem. Vi ste to lijepo rekli kao što sam i ja rekla, da zapravo pacijenti ne znaju svoja prava i da liječnici često puta ne daju prave informacije pacijentima, sa time se slažem. Ali hoću da malo kažemo nešto i o tome kad je već kolega Ostojić to spomenuo i štrajk u hitnoj. Ja bih podsjetila da je vaš kolega Ostojić imao najveći štrajk u zdravstvu, zdravstvenih svih radnika ne samo jednog dijela radnika, a da je i taj prvi koji je otvoren u Varaždinskim to…, Varaždinu ovaj palijativni odjel, da je taj odjel tek po 6 mjeseci što je on došao bio otvoren, što znači da je neko pripremio to dobro za njega, a to je bio tadašnji ministar zdravstva Darko Milinović. Jednako košto je i kolega Ostojić dijelio vozila hitne koja smo mi prije toga 128 komada sve proveli od natječaja nadalje i sve to skupa napravili…/Upadica Radin: Hvala./…. Pa evo malo s obzirom da ste iz iste stranke…/Upadica Radin: Hvala lijepa./… malo da Katica (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Ne mora nužno sve u ovoj državi, niti u ovoj sabornici bit podijeljeno po strogim stranačkim linijama. Postoje stvari koje se zaista tiču svih nas i jednako utječu na sve nas. Mene apsolutno nije briga, niti smatram da je bilo kojeg termalnog bolesnika briga u kojoj je stranci onaj koji će mu dat ruku pomoći i koji će mu pomoć. A onaj dio u kojem ću ponovo citirat kolegu Ostojića je, ako se može riješiti novcem onda to nije problem. Stavite novac u taj sustav, novca ima, stavite novac u taj sustav, Ministarstvo zdravstva je u ovom proračunu dobilo jako veliki porast financiranja u odnosu na protekli, stavite novac u taj sustav, pitajte one koji to rade kako novac najbolje iskoristiti i to je početak. Uopće mi nije bitno hoće li to napravit, koji će ministar to napravit i koju će stranačku iskaznicu imat, ali napravite to. Hvala. Prije nego što dajem riječ gđi. Peović samo da kažem, prije sam rekao da ćemo ić na, na stajališta. Nećemo ić na stajališta jer vidite već je skoro 12 sati, nego ćemo, nego ćemo direktno ić na, na glasovanje, a onda nakon toga će bit stajališta. Gđa. Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Nastavno na ovo što ste rekli kolegice Glamuzina, novaca sigurno ima, znači kada se ne bi davalo privatnim bolnicama i uljevalo u privatne džepove novce iz javnog sektora sigurni smo da bi novaca bilo, da se ne plaćaju velike i skupe lijekove nego da proizvodimo u svom Imunološkom zavodu koji je proizvodio izvrsne lijekove sigurno bi isto tako imali novaca. No svakako ovo je pitanje koje ne treba dijeliti se politički jer je stvarno od ključne važnosti. Nažalost, imala sam i osobno iskustvo baš u smjeru onom koji ste i sami naglasili da roditelji budu sretni da imaju dijete koje će ih čuvati čuvati u tim trenucima, to ne smije biti tako. Znači svi koji imaju djecu koja su u mogućnosti ih čuvati i oni koji nemaju djecu koja su ih u mogućnosti čuvati i oni koji nemaju uopće djecu trebali bi imati u tim zadnjim danima neku normalnu i neku skrb koja, koja nešto znači.

najznačajnije povećanje u odnosu na prošli dobilo upravo Ministarstvo zdravstva, znači u Ministarstvo zdravstva išao je jedan poprilično veliki, veliki financijski impuls. treba prioritizirati, treba ta, znači tih novaca ima, treba ih prioritizirati i preusmjeriti tamo gdje smatramo da je najpotrebnije. Mi smatramo da je jako potrebno usmjeriti značajan dio novca i u palijativnu skrb jer se bez novca promjene ne mogu postizati. Što se tiče skrbi za djecu, ne samo za djecu nego generalno za obitelji bolesnika, smatramo tu jako bitnim i psihološku pomoć koja ide u ruku, pod ruku sa, sa cijelim sustavom palijativne skrbi, bitno je osigurati ne samo bolesniku kvalitetnu skrb nego i kvalitetan način i support u u borbi obitelji bolesnika noseći se s ovim jer to i na njih naravno utječe i to podrazumijeva…/Upadica Radin: Hvala./…jel i čuvanje djece i psihološku skrb i sve ostalo šta je potrebno da bi se cijela obitelj…/Upadica Radin: Sad idemo na završna razmatranja, gđa. Nikolina Baradić u ime HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Poštovane kolegice i kolege, evo pred nama se nalazi Prijedlog odluke o proglašenju 11. svibnja Nacionalnim danom palijativne skrbi u Hrvatskoj kojeg je predsjedniku HS podnio Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Uvodno ću naglasiti samo činjenicu da dok smo zdravi nitko od nas ne razmišlja kako ćemo provesti svoje posljednje dane života. Sigurna sam da se mnogi nikad nisu pitali hoće li u tim trenucima biti uopće sposobni brinuti se o sebi, hoće li biti sami, na kojem će to biti mjestu. No sve te odgovore upravo nam daje palijativna skrb. Kao što je ranije spomenuto, palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima neizlječivih bolesti putem sprječavanja i ublažavanja patnje pomoću ranog prepoznavanja i besprijekorne prosudbe, kao i liječenja boli i drugih problema koji mogu biti fizički, psihosocijalni i duhovni. U svom djelokrugu obuhvaća bolesnika, obitelj i zajednicu odnosno zadovoljavanje bolesnikovih potreba gdje god da se za njega …/Upadica Radin: Rasprava Naglasila bi, kao što je već i spomenuto, da se u palijativnom skrbi afirmira život, a smrt se smatra sastavnim dijelom života koji dolazi na kraju. Ona smrt ne ubrzava, niti odgađa, nego nastoji očuvati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti. Pozitivan utjecaj znanosti i tehnologije omogućuje primjenu inovativnih metoda, unaprjeđenje tijeka liječenja, produženje životnog vijeka i smanjenje smrtnosti. Međutim, broj osoba oboljelih od neizlječivih bolesti nažalost sve u većem je porastu. Svjesni smo kako porast demencije, malignih, kroničnih i drugih oboljenja negativno utječe na kvalitetu života, a kada bolest više nije moguće izlječiti tada se primjenjuje palijativna skrb i baš zato ova je tema iznimno važna. Smatram kako bi se proglašenjem Nacionalnog dana palijativne skrbi u RH pružila podrška svim onima koji prolaze kroz taj sustav od oboljelih, njihovih obitelji, ali i zdravstvenih djelatnika i volontera, te neformalnih pružatelja ove usluge. Osim povećanja kapaciteta o kojima često smo danas ovdje govorili, potrebna je i edukacija kadra kojeg je nažalost svakim danom sve manje i zato je važno ulagati dodatne napore kako bi ta radna mjesta učinili atraktivnijima. Dostupni podaci nam govore kako na razini fakulteta postoji edukacija o palijativnoj skrbi u obliku obveznog ili izbornog predmeta. Npr. medicinski fakultet u Zagrebu, Splitu i Osijeku te Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci i Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu imaju dodatne predmete o palijativnoj skrbi ili tečajeve trajnog usavršavanja za sve profesionalce i volontere koji sudjeluju u tome. Udruga za palijativnu skrb također, sudjeluju u organizaciji i provedbi edukacija, a u lokalnim zajednicama diljem RH organizirana su brojna predavanja i tribine, nastupi u medijima te druge aktivnosti za informiranje javnosti, čime se podiže svijest stanovnika naše zemlje o važnosti i dostupnosti palijativne skrbi. Isto tako, važno je istaknuti timsku suradnju stručnjaka, a u tome su medicinske sestre i tehničari najbrojniji profesionalci u Hrvatskoj koji sudjeluju u pružanju cjelovite fizičke, psihosocijalne i duhovne skrbi za palijativne bolesnike, ali i za njihove obitelji. Nažalost o palijativi se i dalje premalo priča, ova tema je nedovoljno zastupljena i u javnosti i u medijima. Dosta ljudi, nažalost nije dovoljno informirano o koordinatorima za palijativnu skrb, mobilnim timovima, itd., zato smatram da se svi zajedno, a pogotovo zdravstveni djelatnici moramo potruditi kako bi se to promijenilo. Trebamo osnažiti specijalističku palijativnu skrb, medicinske sestre i tehničare o njihovim znanjima o palijativi i surađivati sa srodnim udrugama jer nažalost bez toga stvari neće ići na bolje. Zaključno, Klub HDZ-a će podržati Prijedlog Odluke o proglašenju 11. svibnja „Nacionalnim danom palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj“. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio Kolegice i kolege, uvijek netko nešto pripremi, kao što je '98. to radio Hebrang pa Reiner pa Stavljenić, znači HDZ, HSLS, SDP, ja sam bio zamjenik ministra, danas smo prvaci svijeta u transplantaciji. Reći da liječnici obiteljske medicine je sramota. Reći da pacijenti ne znaju palijativu je sramota, sramota nad sramotama, kolegice Grba-Bujević, to se ne govori, dakle naprosto to ne ide. Svi ćemo, poštovane kolegice i kolege, jednom otići. Otići ćemo, bilo odlazak, bilo prelazak. Otišao nam je kolega, vaš stranački kolega, moj kolega liječnik prije 3, 4 mjeseca, otišlo je puno liječnika sa Rebra i dajte, učinite sve da se broj kreveta od 1.1. sljedeće godine digne maksimalno.

i da ćemo 11. svibnja proglasiti Nacionalni dan palijativne skrbi. Osobito se zahvaljujem Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku i svim njezinim članicama i članovima. Hvala. i na ovoj, i na mudroj odluci da se odnosite samo na ono što je bilo bitno, sve drugo je rečeno. Zaključujem raspravu. Siguran sam da ćemo svi glasati za ta, za tu

5 minuta pauze dok se mi pregrupiramo, kao u vojsci.

Prijedlog odluke o proglašenju 11. svibnja Nacionalnim danom palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Predlagatelj je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje prijedlog odluke o proglašenju 11. svibnja Nacionalnim danom palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Molim glasujmo. 114 glasova za, dakle jednoglasno je donesena Odluka o proglašenju 11. svibnja Nacionalnim danom palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj.